Virðulegi forseti. Ég vil vekja athygli á verndun og varðveislu skipa. Eitt merkilegasta skip sem möguleiki er á að bjarga er fyrsta varðskip og hafrannsóknaskip Íslendinga, María Júlía,

Það naut varðveislu og stuðnings opinberra aðila fyrstu árin en hefur legið í svokallaðri öndunarvél í Ísafjarðarhöfn síðan 2014 og fer hver að verða síðastur að bjarga þessu menningarverðmæti frá glötun. Ég tel það vera mikilvægt að sýna sögu okkar og fórnfýsi fyrri kynslóða virðingu og gera skipið upp og fá því nýtt hlutverk í samstarfi opinberra aðila og einkaaðila. Það gæti nýst í ferðaþjónustu, sem skólaskip eða í einhvers lags opinberri móttöku.

fjármagna nauðsynlegar viðgerðir til að bjarga megi þessu krúnudjásni, að ég tel, sjósafngripa um haf- og strandmenningu 20. aldar. Í kjölfar fjölda sjóslysa á Vestfjörðum þá fór af stað söfnun á sínum tíma fyrir björgunarskipi og það voru fyrst og fremst slysavarnadeildir og konur á Vestfjörðum sem söfnuðu fyrir einum þriðja hluta verðs skipsins og hjónin María Júlía og Guðmundur

sóma sinn í því að bjarga þessum miklum verðmætum og mun ég leggja mig fram um að vinna að því verkefni með fyrirspurnum til ráðherra og fleira.

Reykjanesbær er fjórða fjölmennasta bæjarfélaga landsins og eins og flestum er kunnugt var það eitt skuldugasta sveitarfélag landsins um árabil. Árið 2014 stóðu skuldaviðmið samstæðu Reykjanesbæjar í 228% sem var einna hæst á landinu.

og því nauðsynlegt að bregðast við með festu og skýrum markmiðum. Reykjanesbær réðst í viðamikil átaksverkefni með Vinnumálastofnun til að fjölga störfum. Farið var í námsmannaátak og sérstök áhersla var lögð á úrræðið Hefjum störf. Sjálfur lagði ég fram tillögur um fyrstu útfærslu á því úrræði við stjórnvöld og verkalýðshreyfinguna í upphafi faraldursins. Aðgerðir stjórnvalda skiptu einnig lykilmáli í vegferð okkar í gegnum þennan dimma dal. Gríðarlegur viðsnúningur í rekstri bæjarfélagsins á undanförnum árum tryggði að bæjarfélagið gat staðið af sér storminn. Samkvæmt ársreikningi 2021 er rekstrarniðurstaða Reykjanesbæjar jákvæð. Þar kemur til að mestu endurfjármögnun skulda en einnig góður rekstur. Skuldaviðmiðið er nú komið í 120%, virðulegi forseti. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að árangur sem þessi í ljósi aðstæðna er fáheyrður.

okkar góða fólk í Reykjanesbæ, og gert það að verkum að nú er framtíðin enn bjartari í sveitarfélaginu. Það skiptir máli hver stjórnar, sögðu Vinstri græn í síðustu kosningum og margir spurðu sig hvort það væri ekki bara best að kjósa Framsókn. Þessir flokkar virðast aftur á móti hafa afsalað sér áhrifum til Sjálfstæðisflokksins. Hér er það hæstv. fjármálaráðherra sem ræður nema þegar illa gengur, þá virðist hann ekkert vald hafa. Hans undirstofnanir sjá um þetta allt saman. Við stöndum frammi fyrir stórum verkefnum; eftirköst heimsfaraldurs, mesta verðbólga í 12 ár, brotinn húsnæðismarkaður, stríð í Evrópu og hingað mætir hæstv. ríkisstjórn eða hæstv. fjármálaráðherra eða kannski er það bara fjármálaráðuneytið, með fjármálaáætlun út kjörtímabilið sem felur í sér einfaldan framreikning. Hæstv. innviðaráðherra sagði í umræðu um húsnæðismál hér í þinginu í síðasta mánuði að hann hefði lagt inn tillögur í fjármálaáætlun um verulega aukningu fjármuna til að standa að umfangsmikilli uppbyggingu félagslegs húsnæðis vegna húsnæðiskreppu.

svona eins og með Bankasýsluna sem ber alla ábyrgð á bankasölunni samkvæmt hæstv. ríkisstjórn? Vinstri græn og Framsókn hafa gengið inn í fullmótað kerfi Sjálfstæðisflokksins. Hendur allra eru bundnar. Enginn ætlar að bera ábyrgð. Hæstv. forsætisráðherra virðist hætt í pólitík. Hún les bara upp þurrar yfirlýsingar um bankasöluna sem virðast skrifaðar af lögfræðingum í ráðuneytinu. Svo mætir hæstv. fjármálaráðherra með blússandi hroka eftir páskafrí og er kominn með nýja nálgun: Afneita, afneita, afneita. Já, það skiptir máli hver stjórnar. En hér eru það ekki Vinstri græn og það virðist engu máli hafa skipt þótt fólk hafi kosið Framsókn. Þessir flokkar hafa enn tækifæri til að sýna að þau eru ekki hætt í pólitík með því að hætta þessari meðvirkni með Sjálfstæðisflokknum.

Í ársbyrjun 2021 voru gerðar viðamiklar breytingar á skipulagi og stjórnsýslu við leit að leghálskrabbameini meðal kvenna. Strax kom í ljós að eitthvað hafði farið úrskeiðis. Bara það að fá á því viðurkenningu var hins vegar þrautin þyngri og yfirvöld létu sig ekki muna um að koma með skýrslu inn í þingið á síðustu dögum vorþings 2021 til að reyna að hvítþvo málið. Nú eru sýnin óðum að koma heim og sem betur fer hvorki í flöskuskeytum eða frauðplastkössum, eins og brá fyrir í áramótaskaupinu, heldur með fagmennsku í fyrirrúmi. Í lok febrúar síðastliðins kynnti Læknafélag Íslands viðamikla skýrslu sem það lét gera um þessa skipulagsbreytingu. Í stuttu máli er sú skýrsla áfellisdómur yfir þessari skipulagsbreytingu. Um sama leyti kom út skýrsla frá embætti landlæknis um krabbameinsskimanir 2021. Þar er getið um tafir og hnökra.

Þar má lesa m.a. að konur hafi í minna mæli en áður nýtt sér boð um skimun fyrir krabbameinum á árinu 2021. Eftir stendur áfram spurningin: Af hverju fór sem fór? Hvers vegna var ekki hlustað á raddir almennings og sérfræðinga? Ég tel að skýrsla Læknafélagsins kalli á viðbrögð hjá hæstv. heilbrigðisráðherra og að verklag í þessu ferli verði skoðað á ný, ef það þarf að taka það fram, og dreginn verði af því nauðsynlegur lærdómur.

Virðulegi forseti. Völdum fylgir ábyrgð og þegar mistök eru gerð þarf að axla ábyrgð, a.m.k. horfast í augu við mistökin og viðurkenna þau. Þetta er grundvallarmál en stjórnarflokkarnir eiga erfitt með að átta sig á þessu. Afleiðingarnar af því eru því bæði raunverulegar og alvarlegar. Traustið á ríkisstjórninni er í lágmarki og tortryggnin er allsráðandi. Samt heyrast bara undirbúnir fyrirsjáanlegir frasar frá ríkisstjórninni, eintómar afsakanir og afvegaleiðingar, allt fyrir pólitíska hagsmuni, allt til að framlengja líf stefnulausrar ríkisstjórnar. Það eru engin prinsipp því þeim var fórnað, engin auðmýkt því hún var skilin eftir, ekkert gert til að koma til móts við gagnrýni og óánægju. Það er leitt því afstaða forsætisráðherra var allt önnur þegar hún var sjálf í stjórnarandstöðu. Í ræðu sinni fyrir fimm árum síðan sagði hún að íslenskt samfélag væri gegnsýrt af tortryggni í kjölfar einkavæðingarinnar árið 2003. Eina leiðin til að eyða því væri að sýna vönduð vinnubrögð og ráðast í gagngera rannsókn á öllu söluferli bankanna. Eina leiðin til að eyða óvissunni og svara því sem brann á þjóðinni. Eina leiðin til að halda áfram og draga lærdóm af sögunni áður en ráðist yrði í frekari sölu ríkisins í fjármálakerfinu. Að lokum spurði

Virðulegur forseti. Ég vil nú spyrja ríkisstjórninni að hinu sama. Er ekki ástæða til þess að læra af sögunni, sýna vönduð vinnubrögð og hefja ítarlega rannsókn á nýlegu útboði ríkisins á sölu á hlut þess í Íslandsbanka? Fá allt fram um málið svo hægt sé að draga lærdóm af ferlinu öllu og horfa síðan fram á veginn? Þessi bolti er nú í höndum ríkisstjórnarinnar og sömuleiðis ábyrgðin á því hvernig fer. Hún getur enn áttað sig á aðstæðunum en ef ekki þá verður einfaldlega annar leikmannabekkur að stíga inn í leikinn og sinna sínum skyldum.

og hann kemur aldrei í tíð þessarar ríkisstjórnar vegna þess að ríkisstjórnin er upptekin við að fæða og gera þá ríku ríkari. Herra forseti. Áfram krefjumst við í stjórnarandstöðunni þess að fá setta á stofn rannsóknarnefnd Alþingis vegna Íslandsbankasölu ríkisstjórnarinnar. Umræða af hálfu stjórnarliða er á nokkrum villigötum og því tel ég mikilvægt að leiðrétta nokkra hluti sem hafa verið á floti í umræðunni. Í fyrsta lagi er óumdeilt að rannsóknarnefnd Alþingis hefur mun ríkari heimildir til gagnaöflunar en Ríkisendurskoðun. Ef aðilar neita að mæta í skýrslutöku er hægt að óska úrskurðar dóms um að flytja eigi viðkomandi í skýrslutöku. Þessar heimildir hefur Ríkisendurskoðun ekki. Í öðru lagi er afar mikilvægt ákvæði í lögum um rannsóknarnefndir Alþingis sem Ríkisendurskoðun hefur ekki, ekki, þ.e. að sá sem mögulega hefur komið að útboðinu sjálfu í einhverri mynd, og þá eftir atvikum tekið þátt í einhverju sem flokkast mætti sem lögbrot, getur mætt fyrir nefndina og óskað eftir að verða leystur undan saksókn gegn upplýsingagjöf um lögbrotið. Þetta var lykilatriði í rannsókn í kjölfar bankahrunsins og auðveldaði mjög rannsókn þessara flóknu mála. Þessa heimild hefur Ríkisendurskoðun ekki. Þá fjallar rannsóknarnefnd Alþingis einnig um siðferðisleg álitaefni sem Ríkisendurskoðun fæst ekki við. Veita þarf athygli að stjórnarflokkarnir eru einfaldlega að tefja málið með því að neita að setja á stofn rannsóknarnefnd Alþingis. Bankasalan er afmarkað efni í umfangi og tíma og ekki nærri því eins flókið og önnur áður rannsökuð efni. Með því að tefja er meiri hlutinn einfaldlega að þvælast fyrir rannsókninni. Það er ekkert sem Ríkisendurskoðun rannsakar sem ekki er hægt að fela rannsóknarnefnd Alþingis að klára. Rannsókn embættis Ríkisendurskoðunar getur með öðrum orðum þvælst fyrir árangri rannsóknarnefndar Alþingis. Mögulega, herra forseti, er tafaleikurinn einmitt markmið ríkisstjórnarinnar en áfram munum við í stjórnarandstöðunni berjast fyrir því að alvörurannsókn fari hér fram.

Forseti. Ríkisstjórnin vill að kastljósinu verði beint að þeim sem framkvæmdu söluna á bréfum í Íslandsbanka en ekki að þeim sem tóku ákvarðanir. Þetta speglar auðvitað hættulega sýn á ábyrgð, að ætla að forðast rannsóknarnefnd sem getur raunverulega skoðað þá þætti sem máli skipta og vona að það dugi til að lægja öldurnar að leggja Bankasýsluna niður. En almenningur sér stóru myndina. 83% þjóðarinnar eru óánægð. Valinn hópur fólks keypti bréf í bankanum með afslætti. Á nokkrum klukkutímum var seldur hlutur í bankanum fyrir um 50 milljarða. Engin skoðun virðist hafa verið á hæfi þeirra sem fengu að kaupa þrátt fyrir að talað hafi verið um að fá fagfjárfesta til lengri tíma. Einhverjir seldu strax eftir kaupin, sumir kaupendur keyptu fyrir svo lágar upphæðir að margt fólk hefði getað tekið þátt ef það hefði bara staðið til boða og sumir þeirra sem seldu keyptu sjálfir. Jú, það þarf að rannsaka framkvæmdina, hvernig söluaðilar útboðsins komu fram og hvaða reglur þeim voru settar. En það er ekki hægt að slíta ábyrgðarkeðjuna, eins og ríkisstjórnin vill gera. Ráðherranefnd um efnahagsmál tók ákvarðanir um aðferðafræði sölunnar. Hér þarf þess vegna að rannsaka pólitískar ákvarðanir: Hvers vegna voru ekki gerðar kröfur um lágmarksupphæðir kaupenda? Var rætt um sölubann? Hvaða kröfur voru gerðar til fagfjárfesta? Á hvaða forsendum samþykkti forsætisráðherra söluaðferðina sem fjármálaráðherrann hennar lagði til? Hver er ábyrgð ráðherra ríkisstjórnarinnar? Allir sem hafa reynslu af rannsóknum vita að lykilpunkturinn þar er að spyrja réttu spurninganna. Það getur rannsóknarnefnd gert. Til þess er hún. Hún getur rannsakað forsendur, hún getur rannsakað samskipti innan ríkisstjórnarinnar, ákvarðanir ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Og þetta er auðvitað ástæða þess að allt kapp er lagt á að þessi leið verði ekki farin. Hæstv. forseti. Nú fer maí að ganga í garð og mikil spenna getur fylgt mánuðinum.

Nú er fólk farið að undirbúa þær af fullum krafti og ég vil nýta tækifærið og þakka fólki fyrir sem er að gefa kost á sér til starfa fyrir sveitarfélagið sitt, bæði með framboðinu sínu og með utanumhaldi í kringum kosningarnar. Þetta er mjög mikilvægt starf og oft vanmetið. Sveitarfélög eru mikilvægar stjórnsýslueiningar og mikil ábyrgð fylgir því að stýra þeim. Eftir því sem nær dregur sveitarstjórnarkosningunum hafa margar athugasemdir komið fram varðandi ný kosningalög en þau voru samþykkt síðasta sumar. Við í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd höfum haft vanhæfi kjörstjórnarmanns til umræðu. Þrátt fyrir tilraunir til að skýra út vanhæfi einstaklinga þá þarf að gera meira í þeim efnum. Ég hvet fólk til að skoða myndina sem er inni á kosning.is sem sýnir möguleg vensl kjörstjórnarmanna við frambjóðanda sem gera þá vanhæfa. Í fljótu bragði náði ég að telja 91 einstakling í kringum mig sem myndi teljast vanhæfur á einhverjum tímapunkti. Íslenskar fjölskyldur eru mjög fjölbreyttar og því get ég sagt ykkur að ég þekki ekki einu sinni alla sem teljast vanhæfir í kringum mig. Svo kemur líka til mismunandi túlkun fólks á vanhæfi og fjölskyldutengslum. Þetta þarf að vera skýrara. Þetta eru spurningar sem er mjög mikilvægt að vera búið að svara fyrir kosningar. Annars vil ég minna fólk á að kosningarnar eru 14. maí og ég hvet ykkur til að nýta kosningaréttinn.

Virðulegur forseti. Ég kem hingað upp í dag til að leita aðstoðar forseta við að leita aðstoðar innviðaráðherra. Ráðherrann hefur lítið látið fyrir sér fara undanfarið og af því gæti hlotist mikill skaði. Þannig háttar til að meiri hluti borgarstjórnar ætlar sér að böðlast áfram með mikla uppbyggingu í Skerjafirði sem fyrir liggur að muni hafa áhrif á hæfi Reykjavíkurflugvallar til að starfa sem slíkur. Ég hrósaði hæstv. ráðherra fyrir nokkru vegna orða hans þess efnis að ef rekstrarhæfi vallarins yrði mögulega raskað með fyrirhuguðum framkvæmdum þá væri nauðsynlegt að fresta þeim. Það var skynsamleg afstaða hjá ráðherra og í henni kom fram ákveðin festa.

Reykjavíkurborg svaraði innviðaráðuneytinu þann 12. apríl, 41 degi eftir að bréfið barst frá ráðuneytinu, eftir að hafa tvisvar óskað eftir fresti til að svara enda ekki einfalt að forma svar þegar málstaðurinn er jafn vondur og í þessu máli.

Þann 5. apríl, sjö dögum áður en Reykjavíkurborg svarar innviðaráðherra, skrifar embættismaður fyrir hönd skrifstofu borgarstjóra og borgarritara bréf til borgarráðs, sem sagt Dagur skrifar bréf til Dags, þar sem óskað var eftir heimild til að bjóða til sölu byggingarrétt í fyrsta áfanga Skerjafjarðar. Bréfið var tekið fyrir á fundi borgarráðs 7. apríl og samþykkt á sama fundi og þar með heimild til að úthluta umræddri lóð í Skerjafirði, undir hörðum andmælum áheyrnarfulltrúa Miðflokksins. Fimm dögum síðar er innviðaráðuneytinu svo svarað með útúrsnúningum.

Mikið er rætt um traust í samfélaginu þessa dagana eða öllu heldur skort á trausti. Eftir hrun hefur gengið erfiðlega að byggja upp traust í samfélaginu. Sala á hlut í Íslandsbanka hefur sýnt okkur hvað við erum á viðkvæmum stað þegar kemur að trausti. Því er útilokað annað en að farið sé yfir það hvernig þessari sölu var háttað, hvernig staðið var að hverju skrefi í ferlinu, og það er verið að gera. Við erum að rannsaka, við erum sem samfélag að ræða málið, við erum að bregðast við á öllum þeim sviðum sem þarf til. Það er ekki til þess fallið að efla traust samfélagsins á stjórnvöldum að umræðan sé óreiðukennd eða byggist á órökstuddum upphrópunum. Því hefur t.d. ítrekað verið haldið fram að stjórnarflokkarnir vilji ekki skipa rannsóknarnefnd. Það er ekki rétt. Þvert á móti hafa félagar mínir í þingflokki Vinstri grænna endurtekið lýst yfir vilja til að velta við öllum steinum. Í þessu samhengi er rétt að árétta að í greinargerð með frumvarpi til laga um rannsóknarnefndir, nr. 68/2011, kemur eftirfarandi fram, með leyfi forseta: „… skipun rannsóknarnefndar er úrræði sem ber einungis að nota ef einsýnt er að ekki er unnt að notast við hin hefðbundnu rannsóknarúrræði. Úrræðið er sérúrræði og mikilvægt að á það sé litið sem slíkt og að til þess sé ekki gripið nema nauðsynlegt sé.“ Það þýðir ekki að þegar aðrar og augljósari leiðir hafa verið tæmdar verði ekki farið í að skipa rannsóknarnefnd. Er ég glöð með söluferlið og útkomuna? Nei, bara hreint ekki. Er ég tilbúin til þess að farið verði ofan í hvern krók og kima þessa máls? Já, það er ég, og í kjölfarið verði ákvarðanir teknar um hvernig betur megi standa að sölu ríkiseigna þannig að hafið sé yfir allan vafa og að almenningur geti treyst faglegu, gagnsæi og heiðarlegu ferli í þessu sem öðru sem stjórnvöld gera hverju sinni.

og það er innihaldslaust hjal að halda því fram að tæma þurfi önnur rannsóknarúrræði áður en rannsóknarnefnd er sett á laggirnar. Það er ákvörðun Alþingis að gera það og það er ekkert í lögum sem segir að hitt þurfi að tæma. Það liggur fyrir hver úrræðin eru, hver úrræði ríkisendurskoðanda eru og hver úrræði rannsóknarnefnda eru. Það er skrifað inn í íslenska löggjöf. Svo er eitt, hæstv. forseti, sem vert er að hafa í huga.

leyfi forseta: „Nefndin skal einnig hafa frumkvæði að því að kanna ákvarðanir einstakra ráðherra eða verklag þeirra sem ástæða þykir til að athuga á grundvelli þess eftirlitshlutverks sem Alþingi hefur gagnvart framkvæmdarvaldinu. Komi beiðni um slíka athugun frá a.m.k. fjórðungi nefndarmanna skal hún fara fram. Um athugun sína getur nefndin gefið þinginu skýrslu.“ Þetta úrræði hefur ekki verið tæmt og og það er eins gott að þingmenn átti sig á því hvert eftirlitshlutverk hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar er. Við munum fá upplýsingar um afmörkun rannsóknar Ríkisendurskoðanda og í ljósi þeirrar afmörkunar mun stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd nota þau lagalegu úrræði sem hún hefur til að sinna eftirlitshlutverki sínu gagnvart hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra.

Virðulegur forseti. Söluráðgjafar í bankasölu selja sjálfum sér hlut. Þeir fá sem sagt þóknun frá almenningi fyrir að kaupa eign almennings með afslætti til að græða. Stóru fjárfestarnir sem áttu að eiga bankann og styðja til lengri tíma reyndust líka vera smáfiskar í leit að skjótfengnum gróða. Rauðum dregli rennt út fyrir erlenda sjóði í báðum útboðum með þeim rökum að brýnt sé að fá erlent eignarhald. Þeir seldu í bæði skiptin með hraði til að leysa út vænan hagnað enda vill enginn læsast inni í krónuhagkerfi. Ríkisstjórnin segist hafa ákveðið örlög Bankasýslunnar á ríkisstjórnarfundi sem aldrei var haldinn. Mikilvægt stjórnarmálefni var afgreitt óformlega milli þriggja manna í trássi við skýr lög um Stjórnarráð Íslands. Verulegur vafi er uppi um hvort fjármálaráðherra hafi mátt samþykkja söluna sökum vanhæfis. Armslengdarsjónarmiðið ítrekað togað og teygt og tilgangur þess rangtúlkaður. Hið rétta er augljóst; armslengd á að tryggja fjarlægð en hún á ekki að fjarlægja pólitíska ábyrgð. Bankasýslan hefur sjálf sagt orðrétt að framkvæmd útboðsins hafi farið fram eins og því var lýst af hálfu stofnunarinnar frá upphafi til loka í nánu samstarfi við stjórnvöld sem voru ítarlega upplýst um öll skref sem stigin voru. Samt á bara að reka Bankasýsluna en ekki stjórnvöldin sem voru ítarlega upplýst um öll skref sem tekin voru. Viðskiptaráðherra varaði forsætisráðherra og fjármálaráðherra við þessari útboðsleið og var sagt að fátt hefði komið á óvart við útkomuna. Viðskiptaráðherra sá allt fyrir, varaði samstarfsmenn við en almenning ekki. Fjármálaráðherra og forsætisráðherra hlustuðu á viðvaranir en aðhöfðust ekkert. Allt þetta kallar á eins ítarlega rannsókn á öllu ferlinu og unnt er að setja í gang. Annað er ekki hægt að sætta sig við og það er dapurlegt að stjórnarþingmenn skuli ekki sjá ljósið í þessu. Herra forseti. Umboðsmaður Alþingis heimsótti lokaðar geðdeildir Landspítalans árið 2018 til að kanna aðstæður fólks sem þar var vistað.

Er það orðað svo í skýrslu umboðsmanns, með leyfi forseta, að ekki væri til staðar fullnægjandi lagalegur grundvöllur fyrir inngripum sem stríða gegn sjálfsákvörðunarrétti sjúklinga. Þetta eru uggvænlegar niðurstöður. Þetta þýðir að hér sé um mannréttindabrot að ræða. Réttur einstaklings til sjálfsákvörðunar eru stjórnarskrárvarin mannréttindi og þegar tekið er fram fyrir hendur sjúklinga án þess að fyrir hendi sé fullnægjandi lagaleg heimild er ósköp einfaldlega brotið á mannréttindum fólks. Þessi nauðung birtist á marga vegu. Sjúklingum er refsað með einangrun, þeir sæta eftirliti, þeir eru líkamlega þvingaðir eða neyddir til lyfjagjafar. Sjúklingar eru neyddir til að neyta matar, nauðungarsprautaðir til að hægt sé að bursta tennur þeirra eða þrífa þá, allt í nafni þess að grunnþörfum sé mætt. Maður hefði þó haldið, eins og segir í skilmerkilegri umsögn Geðhjálpar við lagafrumvarp hæstv. heilbrigðisráðherra sem blessunarlega var dregið til baka hér fyrr á þinginu, að grunnþarfir sjúklings fælust fyrst og fremst í því að sæta ekki líkamlegu ofbeldi af hálfu þeirra sem eiga að huga að velferð þeirra. Inngrip sem þessi þjóna oft engum tilgangi öðrum en að auðvelda starfsfólki stofnunarinnar lífið en eru samt sem áður réttlætt með tilvísun til meðferðar eða öryggissjónarmiða. Í ofanálag kemur núna fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar um geðheilbrigðismál á Íslandi að hvergi er haldin skrá yfir beitingu nauðungar, sem þýðir að ómögulegt er að hafa eftirlit með framferði starfsfólks í garð sjúklinga.

Staðan er ólíðandi. Tafarlausra breytinga er þörf. Okkur ber að standa vörð um mannréttindi, sér í lagi þeirra sem standa höllum fæti í stað þess að brjóta á þeim okkur hinum til hægðarauka.

Skýrslan er umfangsmikil enda af nógu að taka þar sem eftirspurn eftir geðheilbrigðisþjónustu eykst ár frá ári. Komum á heilsugæslu fjölgaði til að mynda um 91% á landsvísu, á meðan komum á sjúkrahús fækkaði um 24% á tímabilinu sem er til marks um það að því nærri sem þjónustan er fólki, því fleiri nýta sér hana. Skipulag geðheilbrigðisþjónustu er í samræmi við stefnu stjórnvalda um að rétt þjónusta skuli veitt á réttum stað. Rauði þráðurinn í skýrslunni hlýtur að vera aðgengið að heilbrigðisþjónustu enda eru biðlistar um land allt alllangir. Til dæmis má nefna að 8–12 mánaða bið er eftir geðþjónustu heilsugæslu á suðvesturhorninu og allt að átta mánaða bið á Norðurlandi.

30% fjölgun einstaklinga á örorku- eða endurhæfingarlífeyri vegna geðraskana á árunum 2010–2020 er verulega umfram fjölgun íbúa á Íslandi á sama tímabili en þar er um að ræða 15% íbúafjölgun. Kostnaður við lífeyrisgreiðslur vegna geðraskana á árinu 2020 nam 26,6 milljörðum kr. Stjórnvöld verða að taka ákvörðun um að tryggja bætta geðþjónustu til að sporna gegn þessari þróun. Útrýma þarf innbyggðri mismunun og gráum svæðum í þjónustu. Skýrslan ber öll þess merki að átak hefur átt sér stað í geðheilbrigðismálum og ýmsar úrbætur gefið góða raun en vankantarnir við framkvæmd þjónustunnar eru einfaldlega of margir sem skyggja verulega á árangurinn.

innan sveitarfélaga með stærri barnaverndarumdæmum. Í stað barnaverndarnefnda var ákveðið að sveitarfélög skyldu starfrækja barnaverndarþjónustu. Jafnframt myndu sveitarfélög í samstarfi sín á milli koma á fót svonefndum umdæmisráðum barnaverndar sem úrskurða um tilteknar íþyngjandi ráðstafanir í barnavernd. Lágmarksstærð umdæma að baki hverju umdæmisráði var ákveðin 6.000 íbúar. Sami íbúafjöldi skyldi vera að baki hverri barnaverndarþjónustu en þó þannig að heimilt yrði að veita undanþágu frá lágmarksíbúafjölda ef sveitarfélög sýndu fram á lágmarksfagþekkingu innan sinnar barnaverndarþjónustu. Markmiðið með breytingunum var fyrst og fremst að styrkja fagþekkingu í barnavernd. Mikil samstaða var þá og er enn um málið. Það var undirbúið í samráðshópi með fulltrúum sveitarfélaga og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á Alþingi. Lögin voru samþykkt í júní á síðasta ári. Þar kom fram að niðurlagning barnaverndarnefnda kæmi til framkvæmda að loknum sveitarstjórnarkosningum á þessu ári, nánar tiltekið 28. maí 2022. forseti. Seinni hluta febrúar á þessu ári átti ráðuneyti mitt og Samband íslenskra sveitarfélaga samtöl um innleiðingu breytinganna og að þær hefðu verið tímafrekari og stærri heldur en gert hafði verið ráð fyrir. Hinn 25. febrúar barst formlegt erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem þess var eindregið óskað að gildistöku ákvæða er varða barnaverndarþjónustu og umdæmisráð barnaverndar yrði frestað um skamman tíma. Í bréfinu er áréttað það sem áður kom fram um að almenn sátt ríkir um breytingarnar og þær taldar til þess fallnar að styrkja barnavernd hjá sveitarfélögum. Hins vegar væri um að ræða mjög umfangsmiklar og flóknar breytingar sem af ýmsum ástæðum hefði gengið hægar en vonir stóðu til að innleiða og undirbúa.

Markmið barnaverndarlaga er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Stórar og nauðsynlegar breytingar á skipulagi barnaverndar mega ekki með nokkrum hætti þvælast fyrir þessum markmiðum. Ég mæli því fyrir frumvarpi um að fresta niðurlagningu barnaverndarnefnda til 1. janúar 2023 og að nýtt fyrirkomulag barnaverndar hjá sveitarfélögum með barnaverndarþjónustum og umdæmissvæðum barnaverndar taki þá til starfa. Frumvarpið hefur það að markmiði að engin röskun verði á starfsemi barnaverndarnefnda fram til 1. janúar 2023. Er því lagt til að almennt haldi barnaverndarnefndir sem starfa nú á grundvelli gildandi barnaverndarlaga umboði sínu og starfi í óbreyttri mynd til 1. janúar 2023. Þó verður gert ráð fyrir að heimilt verði að kjósa nýja barnaverndarnefnd eftir komandi sveitarstjórnarkosningar sem starfi tímabundið til næstu áramóta. Sömu reglur gilda um þá kosningu nýrrar barnaverndarnefndar og hingað til hafa gilt.

Til að styðja enn betur við þá innleiðingu hef ég skipað sérstakan stýrihóp um innleiðingu breytinganna á barnaverndarlögum með fulltrúum frá mennta- og barnamálaráðuneyti, sveitarfélögunum og Barna- og fjölskyldustofu. Gert er ráð fyrir því að öll sveitarfélög verði búin að ganga frá skipulagi sem tengist stofnun barnaverndarþjónustu og umdæmisráða barnaverndar fyrir 1. október 2022. Gefst þá ráðrúm til að ljúka við mönnun og aðlaga verkferla og starfsemi nýju eininganna áður en þær taka svo til starfa 1. janúar 2023. Virðulegi forseti. Ég hef mikla trú á því að nýtt skipulag barnaverndar innan sveitarfélaga með stærri barnaverndarumdæmum verði mikið heillaspor fyrir barnaverndarstarf á Íslandi. Samhliða innleiðingu þessara breytinga verður áfram unnið að síðari hluta endurskoðunar barnaverndarlaga og er gert ráð fyrir þeim á næsta Virðulegi forseti. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar Alþingis.

og er mjög bagalegt að ekki hafi tekist að gera það með þeim nýju lögum heldur þurfi að fresta framkvæmd þeirra með þessu frumvarpi. Mig langar að spyrja praktískrar spurningar vegna þess að við erum hér í stakri þingfundaviku á milli tveggja vikna þingfundahléa og kosningarnar eru eftir næsta hlé, sveitarstjórnarkosningar sem þetta frumvarp miðar við. Þá langar mig að spyrja hvaða tímaramma við séum að tala um í afgreiðslu þingsins á þessu máli vegna þess að það er fátt verra en að þurfa að

Það er mjög auðvelt að missa af greinum eða taka óvart inn greinar sem ekki á að taka til þannig að það eitt að rýna barnaverndarlögin til að tryggja það að framkvæmdin fari ekki í nýtt klúður kallar á smá yfirlegu. Þar sem talað er um að þetta eigi hvort eð er ekki að koma til framkvæmda fyrr en 28. maí 2022 í greinargerð

Þá getum við bara komið saman mánudaginn eftir kosningar, velferðarnefnd getur fundað eftir að hafa kallað til umsagnir næstu tvær vikur og gert þetta almennilega þannig að við þurfum ekki að standa hér í sal nokkrum vikum seinna og hlusta á ráðherrann flytja nýtt frumvarp um leiðréttingu á einhverju sem klúðraðist vegna flýtis.

Það er hins vegar alveg ljóst að það er mjög mikilvægt að sem fyrst liggi fyrir að þessi frestur sé veittur af hálfu Alþingis. Ég ætla ekki að leggja mat á það hér hvort það þarf að gerast í þessari viku eða eftir sveitarstjórnarkosningar en engu að síður er það svo að ef einhverra hluta vegna það verður ekki samþykkt fyrir þann tíma sem þarna um ræðir þá þarf að setja upp eitt umdæmisráð á landinu með tilheyrandi raski til þess að vinna út frá þeim lögum sem hér eru. Þannig að því fyrr sem hægt er að ljúka þessu máli, vegna þess að það er tiltölulega einfalt, það snýr eingöngu að því að fresta gildistökunni um þennan mánaðafjölda, þeim mun betra. Það er ekkert annað í þessu frumvarpi heldur en nákvæmlega bara frestunin þannig að því fyrr sem hægt er að skýra það út og koma þeim skilaboðum til sveitarfélaga

Þetta er náttúrlega ómögulegur tímarammi sem við stöndum frammi fyrir og örugglega hægt að tína til margar ástæður fyrir því. Ég sé að ráðuneytið fær þetta ekki inn á sitt borð fyrr en í febrúarlok þannig að þetta hefur greinilega verið unnið nokkuð hratt.

geti unnið hér í fullvissu þess að við höfum þar til eftir kosningar að gera þetta og við þurfum að gefa okkur þann tíma einmitt vegna þess hversu hratt þetta var unnið í ráðuneytinu, einmitt vegna þess hversu hratt við myndum þurfa að vinna þetta hér inni á þingi, vegna þess að það sem hér um ræðir er eitthvað sem má ekki fúska við. Við þurfum að geta treyst því að þessi lög verði 100%, þau verði upp á punkt og prik. Efnislega held ég að það sé engin andstaða við þetta eins og ráðherrann segir. Þetta snýst bara um að fresta framkvæmd sem ekki er tilbúin.

til að geta gefið sér betri tíma til innleiðingarinnar. Ég held að það væri mjög mikilvægt að geta gefið sveitarfélögunum það svar fyrir sveitarstjórnarkosningar að þessu hefði verið frestað. Ég myndi vilja geta gefið sveitarfélögunum það svar að þessu hefði verið frestað fyrir sveitarstjórnarkosningar vegna þess að það er ábyrgðarhlutur að gera það ekki eins fljótt og mögulegt er. Ég hefði raunar

gaumgæfilega, mjög einfalt. Það snýr að því að fresta gildistökunni á öllum þeim breytingum sem við vorum búin að ákveða að gera og vorum sammála um hér í þingsal að gera, fresta þeim frá 25. maí til 1. janúar á næsta ári. Aðrar eru breytingarnar ekki.

sé ekki búið að útfæra það hvernig þessar nefndir verða og hverjir sitja

En ég veit að ein af meginástæðunum fyrir því að verkefnið hefur verið flóknara en gert var ráð fyrir er sú að það er verið að skoða alvarlega hagkvæmnina að baki því að hafa tvö til þrjú umdæmisráð barnaverndar á landinu í heild sinni.

hvers vegna ekki var einblínt meira á úrræði í þessu þegar rætt var um samþættingu þjónustu, vegna þess að þetta er eitthvað sem hefur líka verið að vefjast fyrir og er ein af ástæðunum fyrir því að þessar

Engu að síður er það svo að við erum að gera það stórar breytingar á öllu kerfinu í kringum börn að það er takmarkað sem stjórnkerfið, hvort sem er ríki eða sveitarfélög, getur getur lagt á sig við þær breytingar, ekki út frá peningalegu hliðinni heldur bara út frá fagþekkingu og öðru meðan líka þarf að sinna daglegum verkefnum. Ég held að við séum alveg að þrýsta á þetta þannig að við séum að ganga út á ystu nöf í því, en við megum ekki ganga lengra en það. Þess vegna er svo mikilvægt að hlusta þegar kallið kemur frá þeim sem eru að innleiða breytingarnar og vera tilbúin til þess að dansa þetta með þeim aðilum. varðar fjárhagslegu hliðina þegar kemur að farsældinni þá kom allt það fjármagn inn sem sveitarfélögin óskuðu eftir inn í farsældarlöggjöfina á sínum tíma og til innleiðingar á fyrsta fasa hennar. Það lá alltaf ljóst fyrir að úrræðin yrðu síðan í næsta kafla

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir kynninguna á þessu frumvarpi sem lítur út fyrir að vera einfalt dagsetningarmál. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvers vegna þetta mál er að koma hérna inn núna í lok apríl þegar svona stutt er eftir. Við erum með þrjá daga eftir af þessari þingviku fyrir kosningar og og alveg ljóst að málið er ansi brýnt. Þó að hæstv. ráðherra segi að það þurfi ekki að klára þetta fyrir kosningar þá átta ég mig ekki alveg á því hvers vegna þetta kæruleysi

Þessu máli var útbýtt 1. apríl og var ítrekað á dagskrá fyrir páska. Ég lagði á það áherslu að það kæmist á dagskrá en það voru önnur mál sem voru mikið til umræðu hér og þess vegna komst það ekki á dagskrá. Þetta barst mér seinni part febrúar þannig að frumvarpið var komið inn hér mánuði síðar sem er ekkert óeðlilegur tími í málum eins og þessum sem þurfa að fara í yfirlestur í forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti. Það tók um mánuð að koma því hingað inn í þingið.

Barna- og fjölskyldustofa hefur verið í miklu sambandi við sveitarfélögin. En ég skal koma upplýsingum til hv. þingmanns um dagsetningar á formlegum skipunum stýrihópa, hverjir eru í þeim og með hvaða hætti þessu samstarfi er háttað

að verja þá sem sæta nálgunarbanni, þ.e. verja þá sem þurfa að þola ofbeldi og hafa fengið við illan leik nálgunarbann á hitt foreldrið til að sá einstaklingur geti nýtt fæðingarorlofsrétt þess foreldris sem beitir ofbeldi.

hefðu skilað sér inn í þingið í lok síðasta kjörtímabils. Ég veit ekki nákvæmlega í hvaða farvegi þau mál eru í dag í félagsmálaráðuneytinu en get komið upplýsingum áfram um þessi mál og kannað hvernig þeim er háttað.

með þetta frumvarp til okkar þó að það komi svolítið seint. Það er kannski spurning hvort við þurfum ekki að horfa aðeins á það hvaða hluti við erum að setja í forgang þegar kemur að því að afgreiða frumvörp, sérstaklega frumvörp sem eru eins og þetta ákveðna frumvarp, eru dagsetningarmál eins og við köllum það. Efnislega séð held ég að við séum öll sammála því að þetta frumvarp fari í gegn og mig langar kannski frekar að ræða hvernig við virðumst eyða ansi miklum tíma þingsins í það að laga hluti eða seinka hlutum. Þá held ég að við þurfum að fara að horfa svolítið á það hvort við séum stundum að keyra í gegn lög of snemma og þá gildistöku þeirra, hvort við séum að setja hana mun fyrr heldur en við ættum kannski að vera að gera í sumum tilfellum, sér í lagi þar sem verið er að framkvæma stórar breytingar á kerfum. Við þurfum að passa okkur á því að þó svo að kosningar séu á næsta leiti, eins og þær voru þegar þetta frumvarp var breytt og þessu kerfi var breytt og það var mikilvægt fyrir hæstv. ráðherra að geta talað um að hafa nú breytt þessum lögum,

þm. Andrés Ingi Jónsson kom með, sem er það að hér er verið að snerta á ansi mörgum greinum í frumvarpinu og mjög auðvelt að gleyma einni grein eða tveimur eða jafnvel setja vitlausa grein inn. Það þarf ekki að horfa langt aftur til þess þegar þurfti að kalla saman þing hér, sem var síðasta sumar, vegna þess að ein grein hafði

Við fáum alltaf hér á okkar borð frumvörp eins og þetta, þá er ég ekki að tala sérstaklega um þetta heldur er formið á frumvörpum þannig að við erum að segja að eftirfarandi grein breytist svona eða eftirfarandi grein dettur út eða eftirfarandi grein fær ákvæði til bráðabirgða. Það er voða erfitt að sjá út frá þannig frumvarpi og út frá slíku formi hvernig endanlegu lögin munu líta út.

Það var einmitt að koma bara núna fyrir stuttu ný uppfærsla á lagasafninu. Þegar við höfum ekki hvernig endanlega útgáfan á lögunum verður

vinna í því að tryggja að hér séu sett góð lög að yfir höfuð átta okkur á því hvaða breytingar þetta hefur í för með sér. Jú, jú, við gætum prentað út lögin eins og þau eru og byrjað að reyna að púsla þessu öllu saman en ef við gerðum það fyrir hvert einasta frumvarp sem kemur hérna fram held ég að við myndum gera lítið annað. annað. Mig langar að skora á virðulegan forseta og þingskrifstofuna að skoða hvort ekki sé hægt að gera eitthvað til að auðvelda okkur að lesa svona frumvörp og auðvelda okkur að passa okkur á því að gera ekki mistök. Ég veit að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hefur

Við þurfum að sjálfsögðu að tryggja það að hér sé virk og góð barnaverndarþjónusta. Ég er sammála hæstv. ráðherra að það er mikilvægt að þær séu ekki pólitískt skipaðir eins og þær hafa verið. Það er sorglegt að við þurfum að bíða til næsta árs eftir því. En við skulum frekar flýta okkur hægt og gera þetta vel því að þarna erum við að tala um það hvernig við sinnum þeim börnum sem eru í hættu, þeim börnum sem við virkilega þurfum að taka vel utan um.

við erum hér að fjalla um réttarúrræði ýmiss konar, ýmiss konar úrræði fyrir almenning í landinu. Við erum að tala um stundum mjög íþyngjandi nærþjónustu, veitandi nærþjónustu, ýmiss konar hluti sem geta haft varanleg áhrif á fólk

að tryggja það að löggjöfin séu unnin með þeim hætti að fullnægjandi sé. Því miður gerðist það allt of oft í tíð síðustu ríkisstjórnar, og þar er hæstv. barnamálaráðherra svo sannarlega ekki saklaus af, að mætt var inn í þing með frumvörp allt of seint. allt of seint. Við töluðum um þetta óteljandi sinnum. Ég var alltaf að rífast við hæstv. ráðherra um nákvæmlega þetta. Hvers vegna kemur hæstv. ráðherra æ ofan í æ með mjög flókin frumvörp og ætlast til þess að Alþingi Íslendinga, fastanefndir, þingmenn sem hafa alls konar bakgrunn, setji sig inn í málin, allir umsagnaraðilar setji sig með hraði inn í málin og afgreiði þau með hraði og við þurfum svo að taka til hér

mjög nauðsynleg breyting. Og þegar maður stendur hér í pontu og bendir á ágalla á málsmeðferð af hálfu ríkisstjórnarinnar í hinum og þessum málum er alltaf komið hérna upp og maður er vændur um það að vera á móti góðum málum. málum. Ég vil bara taka það fram að ég er ekki á móti því að við pössum upp á að barnavernd geti starfað eins og hún þarf að starfa, bara svona áður en hæstv. ráðherra fer að væna mig um slíkt. Ég er aðeins að biðja um lágmarksfagmennsku í vinnubrögðum hérna. Við erum endalaust að taka til eftir ríkisstjórnina, alveg endalaust. Þetta er ekki boðlegt. Þvílíkt fúsk. Svo er verið að segja að þingmenn eigi bara að bera sjálfir ábyrgð á því þegar þeir fá kannski einn einn dagspart án sérfræðiráðgjafar til að fara yfir málin sem koma hérna í löngum bunum. Þetta er ótrúlega sérstakt ástand og allt í einu núna í þessu máli velti ég fyrir mér hvers vegna það kemur svona seint. Þetta kom hérna í vikunni fyrir páskahlé og komst ekki á dagskrá og við erum að ræða þetta núna, dagsetningarmál. En það er svo rosalega mikið í þessu dagsetningarmáli. Við erum vön því í dagsetningarmálum að það sé bara ein lína, að það sé bara verið að fresta ákvörðun um gildistöku.

ég missi svefn yfir því. En þetta er ekkert einfalt dagsetningarmál. Það er það ekki. Það er fullt af öðru stöffi í þessu. Það þarf að vanda sig og við þurfum að klára þetta fyrir páska, fyrir helst, a.m.k. þarf það að vera frágengið áður en að sveitarstjórnir eru skipaðar sem er tveimur vikum eftir kosningar, í fyrsta lagi.

við innleiðingu á öllum þeim breytingum sem áttu sér stað í lok síðasta kjörtímabils, síðastliðið vor, rétt áður en ríkisstjórnin sendi Alþingi í sumarfrí í óteljandi vikur og mánuði fyrir kosningar. Við þá lagasetningu blasti auðvitað við að það þyrfti að vanda mjög alla úrvinnslu og innleiðingar á því sem við vorum að gera þá.

Ég spurði þeirrar sáraeinföldu spurningar: Hvenær var starfshópurinn skipaður? Var hann skipaður strax eftir samþykkt laga? Af því að þegar ég skoða alla stýrihópa á vef Stjórnarráðsins er þessi stýrihópur ekki þar. Þegar ég hef spurst fyrir um hverjir eiga sæti í stýrihópnum þá fæ ég engin svör. Ég var ekki að biðja um að fá að vita klukkan hvað stýrihópur var skipaður. Ég vil vita hversu langt stýrihópurinn er kominn með innleiðingu þessara miklu breytinga. Ég er ekki að tala um samtal milli aðila, af því að hæstv. ráðherra talaði um að hann hefði skipað stýrihóp, hann væri búinn að skipa stýrihóp, ekki að hann væri að fara að skipa stýrihóp. Ég óska eftir að fá heiðarleg svör hérna. Ef hæstv. ráðherra er að fara að skipa stýrihóp þá vil ég vita það. Þá vil ég að hann segi: Ég er að fara að skipa stýrihóp. Af því að það sjást hvergi merki um þennan stýrihóp. Við erum með langan lista af stýrihópum á vef Stjórnarráðsins. Af hverju er ég að tala um þetta? Af því að það skiptir máli að vita hvort það er almenn meðvitund hjá ríkisstjórninni um innleiðingu laga sem varða börn og barnafjölskyldur hringinn í kringum landið, hvort það sé almenn meðvitund um mikilvægi þess að vanda til verka við innleiðingu eða hvort það eigi að gera þetta bara einhvern veginn. Þetta eru ofboðslega viðkvæmir málaflokkar, alveg ofsalega. Ég hef starfað í þessum málaflokkum og ég veit hvað þetta getur skipt miklu máli. Þetta getur skipt máli fyrir líf og heilsu alls fólks á Íslandi. Þetta er ekki bara einhver dagsetning. Af því að ég er hingað komin þá minnist ég á annan stýrihóp sem samkvæmt ákvæði til bráðabirgða við fæðingarorlofslögin átti að skila af sér niðurstöðum eigi síðar en 1. mars 2021. 1. mars 2021. Það er rúmlega ár síðan að stýrihópur sem hæstv. barnamálaráðherra var falið að skipa í desember 2020 við breytingar á fæðingarorlofslögunum til verndar börnum og foreldri sem hefur sætt ofbeldi af hálfu hins foreldrisins átti að skila niðurstöðum. Sá stýrihópur er hvergi sjáanlegur. Þetta var stýrihópur sem átti að skila af sér niðurstöðum eigi síðar en 1. mars 2021 samkvæmt lögum. Það er nefnilega þannig að við afgreiðslu þessa máls þá stóð sú sem hér er grenjandi í hliðarsölum til að berjast fyrir þær fjölskyldur sem fá bara sex mánuði í fæðingarorlof vegna þess að hitt foreldrið neitar að afsala sér réttinum þrátt fyrir að sæta nálgunarbanni gagnvart foreldrinu. Í alvöru, ég stóð hérna grenjandi í hliðarsölum að reyna að fá stjórnarliða með í að tryggja réttindi þeirra sem verða fyrir svona ofbeldi.

snerist. Mánuðirnir skiptast til jafns milli foreldra og það foreldri sem þarf að þola ofbeldi sem er svo gróft að það næst fram nálgunarbann, sem er mjög sjaldan beitt gagnvart hinu foreldrinu, barn þess foreldris fær styttra fæðingarorlof af því að það átti að skipa starfshóp, stýrihóp, starfshóp

Lítil börn og foreldrar sem verða fyrir ofbeldi. Þetta er ekkert lítið dagsetningarmál. Við þurfum að vanda okkur við lagasetningu og við þurfum í alvöru að þora að hlusta líka á það sem stjórnarandstaðan hefur fram að færa stundum. Það er einstaka sinnum sem er hérna fólk sem hefur eitthvert vit á hlutunum, ekki alltaf, en það er einstaka sinnum það er allt í lagi að taka við góðum hugmyndum. En það er algjört lágmark þegar við erum að setja lög að við reynum að vanda okkur eins og við getum svo við séum ekki endalaust að taka til eftir einhver mistök.

Það er greinilegt að hv. þingmaður hefur mjög góða innsýn inn í þessi mál og það er einmitt mjög mikilvægt, eins og hv. þingmaður bendir á, að nýta þá reynslu og þá þekkingu sem er hjá þingmönnum hér inni á ýmsum málum til að gera þau betri í þeirri þinglegu meðferð sem þau fá. Ég veit að

að tíminn til innleiðingar væri of stuttur og gott ef við frestuðum ekki gildistímanum til áramóta síðustu. Það átti að taka gildi fyrr, ef mig minnir rétt. Alla vega var töluvert um þetta rætt. En við vorum auðvitað á sama tíma að vinna breytingar á barnaverndarlögum, breytingar á Barna- og fjölskyldustofu, Gæða- og eftirlitsstofnun, samþættingarfrumvarp, þannig að þetta var auðvitað alveg rosalega viðamikið starf sem einni nefnd var ætlað að klára á einum þingvetri, kosningavetri, eða hálfum þingvetri, ég man ekki hvenær þetta kom inn.

öll vinna sem fer í svona umfangsmiklar lagabreytingar fellur svolítið niður á milli þinga í staðinn fyrir að það sé bara hægt að halda áfram. Aftur er farið að mæla fyrir málinu í staðinn fyrir að halda bara áfram. En já, þetta var allt of lítill tími fyrir alla aðila.

það komu athugasemdir um þetta. Það er sorglegt að heyra að þeim var ekki fylgt eftir eins mikið og hægt var. Hv. þingmaður

nokkuð sem virðist vera orðin mikil tíska og ég myndi segja að væri ekki góður bragur á hér á Alþingi. Það virðist ekkert vera gert fyrr en á síðustu viku þings. Þá allt í einu þarf að koma 100 frumvörpum í gegn á tíu mínútum og þá verða að sjálfsögðu til mistök. Þá styttum við líka umræður. Við fáum ekki athugasemdir frá þeim sem að þekkja til efnisins og hlutir

Mér finnst alveg ótrúlegt hvernig er ætlast til þess að við gleymum allt í einu öllu þegar við eigum að fara í sumarfrí. Það er bara ætlast til þess að við munum ekki neitt þegar við komum til baka og það þarf að mæla fyrir öllum málunum aftur. Það þarf að fá sömu umsagnaraðila til að koma og gefa sömu umsagnirnar og mæta á sömu fundina til að segja sömu hlutina því við erum búin að gleyma öllu. Hvað telur hv. þingmaður að við getum gert til að bæta vinnubrögð þegar kemur að stórum málum eins og þessu máli?

Ég vil koma hér með leiðréttingu. Í frumvarpinu var talað um að lögin skyldu taka gildi 1. janúar 2022 að undanskildu því ákvæði sem núna er verið að fresta aftur, þ.e. varðandi skipan barnaverndarnefnda og þessi umdæmisráð, þau áttu að taka gildi eftir kosningar í vor. Bara svo því sé haldið til haga. Varðandi hins vegar þessar miklu breytingar sem voru gerðar þá kom frumvarpið inn 14. apríl 14. apríl á þessum þingvetri og þá sést augljóslega að vinnan við það var auðvitað

því að það virðist vera sem þeir gleymi því hvernig vinna fer fram í fastanefndum Alþingis sem funda tvisvar í viku með stabba af málum. Það er eins og þeir haldi að það sé bara eitt mál á dagskrá hverju sinni og að allir þingmenn sem sitja og eiga að vinna þetta mál með öllum sérfræðingum og stofnunum utan húss séu þá bara í því næstu tvo mánuði. Það væri auðvitað best ef það væri hægt en það er ekki raunin. Við erum að funda tvisvar í viku að jafnaði með öll þau mál sem öllum ráðherrum sem heyra undir viðkomandi nefnd

segir, með leyfi forseta: „Af ýmsum ástæðum hafi gengið hægar en vonir stóðu til að innleiða og undirbúa breytingarnar. Þar spili ýmis atriði inn, þar á meðal kosningar til Alþingis, breytt skipan ráðuneyta og tilfærsla málaflokka innan Stjórnarráðs Íslands sem og innleiðing nýrra laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna,

Það finnst mér frekar alvarlegt þar sem þetta er eitthvað sem ætti að vera í forgangi.

Ég velti fyrir mér hvernig komist var að þeirri niðurstöðu að annar fasi væri úrræði. Mér finnst það mjög áhugavert vegna þess að þess að þegar ég er ekki hér sem varaþingmaður þá starfa ég sem barnaverndarstarfsmaður og úrræði

að úrræðin séu ekki í forgangi og það sé ekki í forgangi að stytta biðlista, að veita úrræði innan sveitarfélaga, í nærumhverfi, í skólum, að það sé ekki í forgangi og það sé í öðrum fasa finnst mér umhugsunarvert. Hvernig eru ákvarðanir eins og þær teknar? Hvernig er forgangsraðað? Hvað er mest aðkallandi verkefnið á hverjum tíma?

Það er enginn undanskilinn því að þurfa einhvern tímann aðstoð frá sveitarfélögum eða ríkinu. Þess vegna get ég ekki skilið hvernig úrræði geta verið í öðrum fasa þar sem biðlistarnir og úrræðaleysið er svo svakalegt. Það skiptir ekki máli hvort þú ert á höfuðborgarsvæðinu eða hvar þú ert, það eru ekki til úrræði. Við höfum talað um fjármagn og miklar breytingar eins og Barna- og fjölskyldustofu og allt sem er að gerast og þetta kostar allt

sem, eins og ég segi aftur, mér finnst að þurfi en mér finnst að ætti ekki að vera í forgangi. Það sem ætti að vera í forgangi eru úrræði, fleiri úrræði, fjölbreyttari úrræði. Það á alltaf

12 sinnum ef þú svarar meðferð vel. Fyrir börn að fara kannski einu sinni í viku

hitt. Ég get ekki sagt það nógu oft og það vita það allir að biðlistarnir eru alls staðar. Það vita allir að það þarf miklu meiri þjónustu í nærumhverfinu. Það þurfa að vera fleiri fagstéttir innan skóla, innan leikskóla.

og það þarf að gerast strax vegna þess að hvert einasta ár sem líður erum við með börn á biðlistum úti um allan bæ eftir talmeinafræðingum, eftir sálfræðingum, eftir einhvers konar úrræðum innan sveitarfélaga, líka úrræðum sem eru ekki til þar sem allir yppa bara öxlum og segja: Ég er ekki með úrræði fyrir þessa fjölskyldu. Við erum ekki með sérhæfð úrræði fyrir þessa fjölskyldu. Af hverju ekki? Bara vegna þess að þau eru ekki til á Íslandi. Eigum við þá að fara að senda fjölskyldur til Svíþjóðar eða? Þetta er það Þetta er það sem á að vera í forgangi. Þetta er það sem mun hjálpa börnunum okkar og fjölskyldunum okkar sem við erum að sinna út í lífið.

er svo skýrt fyrir mér og skýrt, held ég, fyrir flestum öðrum. Við þurfum að stytta biðlista. Við þurfum að vera með fleiri úrræði og þau þurfa að vera fjölbreyttari. Við þurfum að mæta einstaklingnum þar sem hann er. Við þurfum að vera með sérhæfðari úrræði. En við erum ekki að gera það. En En ókei, það er annar fasi þar sem úrræðin verða og ég er mjög spennt að sjá hvað verður þar. Ég vona að það komi hratt og örugglega og það verði mjög mikið samráð við fagfólk,

þannig að þetta er hennar daglega umhverfi sem hún er hér að fjalla um. Ég hvet þá sem eru að hlusta til að til að leggja sérstaklega við hlustir þegar hún stendur í pontu og ræðir um málefni barna af því að þarna mælir hún af fagmennsku um þau málefni sem hún fæst við á degi hverjum. Það er nefnilega þessi ofboðslegi skortur á úrræðum sem blasir við. Sá lagabálkur sem við unnum á síðasta þingi var auðvitað mjög mikilvægur varðandi samþættingu en allan tímann ræddum við, a.m.k. við í stjórnarandstöðunni, um að það að geyma börn á biðlistum mánuðum og árum saman eftir nauðsynlegum greiningum t.d.

vegna einhverra ástæðna að búa tímabundið utan heimilis? Hvert fara þau börn? Hvar eiga þau möguleika? Svo vil ég minna á að biðlistar eru ekki náttúrulögmál. Biðlistar eru pólitísk ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að vera með endalausa biðlista. Biðlistar fyrir börn sem eru í vanda, biðlistar fyrir börn sem vantar greiningu, biðlistar fyrir börn sem eru í bráðri þörf

t.d. að samþætta þjónustu og það er bara frábært. En af hverju eru þessir peningar ekki notaðir, alla vega jafn mikið af þeim, til þess að minnka biðlista? Og ekki minnka, við skulum bara hætta að segja minnka. minnka. Útrýmum biðlistum. Af hverju eiga að vera biðlistar? Ég er fullkomlega sammála, það eiga ekki að vera biðlistar. Það er ekki náttúrulögmál að það séu biðlistar og það er hægt að útrýma þeim en til þess þarf vilja og til þess þarf fjármagn og það þarf líka að vera stjórnun. Það þarf að stjórna því á réttan hátt og það þarf að gera það með fagmennsku að leiðarljósi og með börnin og barnafjölskyldur í forgangi.

og þá ákvörðun sem einhvers staðar í ferlinu var tekin um að veita börnum þeirra ekki vernd. Það er ekki gripið inn í þegar barn er í þeim aðstæðum

Barni er haldið frá skóla, haldið frá tómstundum, haldið frá hinu foreldrinu og fjölskyldum og það virðist vera einhver lenska hjá barnavernd að stíga ekki inn í slíkt. Þá veltir maður fyrir sér hvernig við getum tekið á því. Eiga ekki öll börn að njóta verndar barnaverndar, líka börn þar sem foreldrar eru í deilu eða annað foreldrið í deilu?

persónulega vinn ekki sem ráðgjafi í barnavernd þannig að sérfræðiþekking mín er ekki á þessu sviði en ég vinn vinn sem sálfræðingur innan barnaverndar og ég ræði við börn sem hafa upplifað ofbeldi og fleira þannig að þetta er bara mjög erfitt. Það er verið að reyna, þau sem vinna innan barnaverndar — þetta er ótrúlegt fólk sem er bara að standa í málum daginn út og daginn inn sem eru ótrúlega erfið — og það er ekkert rétt svar eða rétt ákvörðun vegna þess að þetta er rosalega einstaklingsbundið á hverjum tíma og það þarf alltaf að taka tillit til þess hvað er að gerast og hvernig og allt þetta. Það þarf að vinna þetta rosalega með mikilli manngæsku og umburðarlyndi og umhyggju fyrir fólki þannig að þetta er ekki auðvelt. Þetta er eru mál sem er erfitt að vinna og ég dáist að því fólki sem er daginn út og daginn inn að vinna í barnaverndarmálum.

hversu mikilvægt er að það sé vandað til verka við innleiðingu á breytingum á framkvæmd jafn mikilvægra laga og hér um ræðir til þess að tryggja það að einhverjar breytingar á skipulagi komi ekki niður á meðferð mála þeirra barna sem lögin eiga að vernda. Þess vegna bara virðingarvert að heyra ráðherrann lýsa því hér í pontu hversu mikið forgangsmál þetta er þegar hann segir að þetta sé í raun og veru eina málið sem hann leggi áherslu á að verði klárað af þeim málum sem hann hefur lagt fyrir þingið. Þrátt fyrir að þetta sé mál sem ekki var á þingmálaskrá er því að sjálfsögðu hleypt fram fyrir þá röð. við skulum ekki gleyma kannski stærra markmiðinu sem hv. þm. Eva Sjöfn Helgadóttir kom svo ágætlega inn á, sem er það að koma framkvæmd barnaverndarmála í betri farveg, að segja skilið við pólitískt skipaðar barnaverndarnefndir, fara að vinna hlutina faglegar og síðan í framhaldinu að fara að fjármagna úrræði til þess að geta náð almennilega utan um rót þess vanda sem barnaverndarmál spretta upp En talandi um forgangsröðun þá hefur ráðherra farið ágætlega yfir að honum barst ekki ábending frá íslenskra sveitarfélaga fyrr en 25. febrúar þess efnis að nauðsynlegt væri að fresta gildistöku nýrra ákvæða um barnaverndarþjónustu og umdæmisráð barnaverndar. Mánuði síðar kemur málið til þings á síðasta framlagningardegi og birtist hér í skjalasafni 1. apríl. Það er síðan viku síðar sem það kemur á dagskrá í fyrsta sinn, 8. apríl birtist það á dagskrá. Dagana á milli höfðu verið umræður um fjármálaáætlun, eins og fyrirséð var, þannig að það var ljóst að málið kæmist aldrei á dagskrá fyrr en að þeirri umræðu lokinni. Þannig 8. apríl — það hefði eiginlega ekki mátt búast við því nokkuð fyrr á dagskrá. En hvað segir það um pólitíska forgangsröðun ríkisstjórnarinnar og verkstjóra hennar hér á þingi, forseta Alþingis, að málið hafi á þeim tímapunkti fengið 17. sæti á dagskránni? Það voru 17. mál á dagskrá

þá stæðum við ekki hér í dag að ræða þetta mál heldur hefði forseti einfaldlega forgangsraðað því þannig að við hefðum rætt það fyrir páska. En svo var ekki og það segir nokkuð um forgangsröðun vegna þess að nú stöndum við á fjórða síðasta þingfundardegi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem er tímapunkturinn sem er miðað við í þessu frumvarpi. Það segir sig nánast sjálft að málið verður ekki klárað á þeim tímapunkti

mál sem er sagt vera einföld frestun á framkvæmd? Af hverju er varhugavert að klára það á tæpri viku í þinglegri meðferð? Jú, það er vegna þess að þetta er ekkert bara einföld frestun. Eins og hv. þm. Helga Vala Helgadóttir kom inn á í sinni ræðu þá afgreiðum við oft og tíðum einfaldar frestanir í lagaformi hér í þingsal en þær snúast yfirleitt um það að dagsetningu er breytt í aðra dagsetningu síðar. Því er ekki að skipta hér heldur þarf að vefa sig í gegnum öll barnaverndarlögin. Þetta er að mér sýnist á áttunda tug greina sem snert er á og með ólíkum hætti.

sem eru þegar starfandi eru falin verkefni sem barnaverndarþjónustu og umdæmisráðum eru falin, þær greinar eru taldar upp og eru 66 talsins. Síðan er barnaverndarnefndum falið að úrskurða um ráðstafanir samkvæmt enn öðrum greinum þannig að flækjustigið á þessari frestun er mun meira en við eigum að venjast. Ég ætla nú ekkert að vera leiðinlegur við ráðuneytin en þau eiga það til að gera mistök eins og við öll hin. Það er bara eðlilegt. Við þekkjum nú bara frekar nærtæk dæmi. Tveir ráðherrar Framsóknarflokksins hafa afturkallað frumvörp á þessu þingi, bara eftir áramót. Heilbrigðisráðherra afturkallaði frumvarp sitt um beitingu nauðungar þar sem í ljós kom að nauðsynlegt samráð hafði ekki verið viðhaft

Jú, það kemur niður á börnunum sem er svo mikilvægt að við stöndum vörð um með þessum lögum. Ég

aðeins að benda á hvernig millivísanir í lögunum geta orðið þess valdandi að þessar breytingar láti eitthvað falla á milli skips og bryggju.

þá er fleira í þeirri málsgrein heldur en bara það verkefni að úrskurða. Mér sýnist á frumvarpstextanum að það sé bara búið að ná utan um það hlutverk

Ég sé ekki að fyrri hluti þessarar setningar sé nokkurs staðar tekinn fyrir í frumvarpinu. Það að leggja mat á það hvort úrræði hafi skilað árangri, það að komast að þeirri niðurstöðu að þau séu ófullnægjandi, það að fara fram á að það sé úrskurðað

þar sem verið að breyta svona 80% greinanna, í þeim öllum sé þess gætt að hvert einasta verkefni laganna sé í tryggum höndum með þeim breytingum sem lagðar eru til. Þetta er ekkert stærsta verkefnið sem Alþingi hefur tekist á við. Það er hins vegar tímafrekt ef við ætlum að vera algerlega fullviss um að það hafi tekist. að það hafi tekist. En forseti Alþingis setti engan forgang í að koma þessu máli framarlega á dagskrá, lagði aldrei áherslu á það hér fyrir páska að semja við stjórnarandstöðuna um að hleypa þessu máli sem fyrst í gegn — það er ekki fyrr en í þessari viku, vikunni fyrir sveitarstjórnarkosningar, sem allt í einu á að fara að ræða þetta mál. En það er vegna seinagangs forseta Alþingis sem við stöndum frammi fyrir því að annaðhvort vinna þetta mál illa og ná að samþykkja það fyrir kosningar eða vinna það vel. Ég held að í máli eins og þessu þá eigi seinni valkosturinn eiginlega alltaf að vera sá eini sem er í boði. Í ljósi þess að við höfum tíma upp á að hlaupa eftir kosningar þá vonast ég til þess að velferðarnefnd finni það hjá sér að flýta sér ekki um of með þetta mál heldur

það er mikilvægt að vanda til verka við innleiðingu breytinga á framkvæmd þessara laga.

Frú forseti. Fyrst varðandi þessa skipan mála og hvort það sé besta útfærslan að hafa 6.000 manna samlög eða hvað maður kallar það og umdæmisráð þar yfir þá getum við náttúrlega útfært þetta með ýmsum hætti en ég held að það sé margt sem mæli með því að vera með alla vega einhvers konar smærri einingar sem geta þá verið í nánara sambandi við nærsamfélagið án þess þó að þær verði of smáar af því að það er náttúrlega það sem við höfum brennt okkur varðandi smæstu pólitískt skipuðu barnaverndarnefndirnar. Þær standa kannski viðfangsefninu of nærri. Hæfi fólks til að taka erfiðar ákvarðanir verður því minna í þessum málum, því nær sem það stendur þeim. Þess vegna er einhver lágmarksstærð eðlileg en það er mikilvægt að hafa einingar sem gegna samræmingarhlutverki þannig að gæði þjónustunnar séu þau sömu um allt land. Það er auðvitað annað sem hefur ekki verið í lagi á undanförnum árum. Varðandi þinglega meðferð málsins þá fer þetta náttúrlega í gegnum þessa þverpólitísku nefnd sem var að störfum mestallt síðasta kjörtímabil

það var mikil pólitísk kappsmál hjá ráðherranum að klára einhverjar afurðir hér í þingsal fyrir kosningar af því að Framsóknarflokkurinn þurfti að lyfta sér á þessum málum í kosningabaráttunni. Það er kannski ekki stærsti skaði í heimi að leyfa pólitísku barnaverndarnefndunum að lifa nokkra mánuði í viðbót ef við náum að koma þeim úr sögunni um næstu áramót. En það hefði verið ágætt að vinna þetta það vel að við hefðum bara getað klárað þetta almennilega.

Ég sat sjálfur ekki í henni, en fylgdist með störfum hennar. Mögulega hefur ekki verið nægileg umræða úti í samfélaginu um það sem hún var að taka sér fyrir hendur. Ég held að það hafi nú einhverjir fundir verið haldnir og hún var náttúrlega í því að kalla hagsmunaaðila á sinn fund til að fara yfir tiltekin álitaefni þannig að það var ýmislegt ágætlega unnið innan nefndarinnar, tel ég. En síðan er alltaf spurning hvort fólk hafi kannski færst of mikið í fang og hvort það hafi síðan á endanum verið reynt að ná of miklu í gegnum þingið á of stuttum tíma á síðustu metrunum. En

mögulegan lágmarksíbúafjölda í sveitarfélögum almennt vegna þess að það er ekki bara barnaverndarþjónustan sem líður fyrir fámennið og kallar á einhvers konar liðsinni miðstjórnarvaldsins, eins og hv. þingmaður nefnir það. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í á mjög mörgum sviðum. Þessi verkaskipting ríkis og sveitarfélaga á ekki að vera verkefnunum svona mikill fjötur um fót. Það á ekki að standa barnavernd í landinu fyrir þrifum að sveitarfélögin sinni þeim en ríkið hafi ekki aðkomu að því eins og var í rauninni áður. Það er í rauninni vandinn sem þessum lögum var ætlað að takast á við. Það er bara galið að það hafi liðist. Þannig að jú, aukið samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga á þessu sviði (Forseti hringir.) eins og svo mörgum öðrum skiptir verulegu máli.

Virðulegur forseti. Ég tel að hér sé um mjög mikilvægt mál að ræða þar sem málaflokkurinn er gríðarlega mikilvægur.

Við erum ekki með neitt slíkt batterí eða slíka stofnun í barnaverndarmálum. Það er grundvallaratriði

Ég tel að barnaverndarþjónusta sem sett var á laggirnar með frumvarpinu sem varð að lögum í fyrra

eigum að hafa regluverkið í tengslum við málefni barna eins gott og nokkur kostur er, sama út frá hvaða mælistiku það er skoðað, en hér virðist vera einhver flýtir á og rökin eru þau að það þurfi að klára þetta áður en sveitarstjórnarkosningar fara fram 14. maí næstkomandi.

eða að það sé nægilegt fyrir þingheim að klára það eftir að þing kemur saman eftir sveitarstjórnarkosningahléið, gefa þá tækifæri til

nái lengra. Ég tel að breytingin í fyrra hafi ekki gengið nægilega langt. Það tel ég að sé grundvallaratriði. Ég tel að þessi stofnun sem er komið á fót, barnaverndarþjónusta, sé of veikburða

til að flokkur ráðherra barnamála gæti barið sér á brjóst í aðdraganda kosninga og sagt að þessi mál hefðu klárast. Á sama tíma hefði verið fórnað einmitt því sjónarmiði sem fremst á að vera; hvað er barninu fyrir bestu. Mig langar til að spyrja hv. þingmann hvað hann telji skýra það að svona ofboðslega rík áhersla var lögð á það að koma þessum málapakka í gegn 2021 þegar hann þurfti svo augljóslega á frekari vinnslu að halda. Það blasti við öllum sem skoðuðu málið af einhverri dýpt og þá er ég ekki farinn að tala um fjármögnun heildarverkefnisins.

Og það voru aðrir hagsmunir en hagsmunir barnsins. Ég tel að þetta sé einfaldur málaflokkur ef þú horfir á þetta alltaf út frá hagsmunum barnsins, bæði stjórnkerfið og efni löggjafarinnar, þá er þetta einfaldur málaflokkur. En þegar farið er að horfa á hagsmuni sveitarfélaganna versus miðstjórnarvaldið versus einstaka stjórnmálamenn þá flækist málið

Í öllum störfum stjórnvalda er hvergi eins mikil hætta á spillingu einmitt eins og þegar ríkiseignir eru seldar. Eins og við Píratar vöruðum ítrekað við í aðdraganda sölunnar á hlut ríkisins í Íslandsbanka hefur núverandi fjármála- og efnahagsráðherra skilið eftir sig slóð spillingarmála og klúðrað þegar kemur að sölu ríkiseigna. Það er þess vegna sem Píratar voru á móti þessari sölu. Auk þess er hann allt of persónulega tengdur í íslenskt viðskiptalíf til að geta talist hæfur til að fara með slíka sölu. Og úr varð sem varð; framkvæmdin var ekki í samræmi við lög og þekktir leikendur úr bankahruninu, auk pabba ráðherra, eignuðust hlut í bankanum á afslætti. Afslátturinn sem átti að laða að langtímafjárfesta nýttist þess í stað bröskurum í gróðavon. Söluaðilar voru staðnir að því að selja sjálfum sér og margir á kaupendalistanum höfðu stöðu innherja. Skilgreiningin á hæfum fjárfestum var svo óljós að alls konar braskarar komust að.

hvort hún telji að framkvæmd útboðsins hafi verið í samræmi við þær fyrirætlanir sem kynntar voru í ráðherranefnd um efnahagsmál í aðdraganda þess. Hvernig sá forsætisráðherra fyrir sér að tryggja aðkomu hæfra fjárfesta sem eiganda bankans þegar salan var undirbúin? Var það rætt í ráðherranefnd um efnahagsmál að gera einhvers konar lágmarkskröfur til fjárfesta,

viðskiptaráðherra hefur greint frá því að hún hafi viðrað áhyggjur sínar í ráðherranefnd um efnahagsmál í aðdraganda útboðsins. Það verður að teljast alvarlegt að ekki hafi verið hlustað á áhyggjur hennar í ljósi þess að ráðherranefndinni er einmitt ætlað að vera vettvangur samráðs og samræmingar við endurskoðun fjármálakerfisins. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra hvernig hún brást við sjónarmiðum viðskiptaráðherra um að notast frekar við opið útboð. Einnig vil ég spyrja hvort forsætisráðherra taki undir með viðskiptaráðherra um að ábyrgðin á söluferlinu hljóti að liggja hjá stjórnmálamönnunum sem tóku ákvarðanirnar í málinu. Að lokum vil ég ítreka þá kröfu stjórnarandstöðunnar hér á þingi að sett verði á fót rannsóknarnefnd Alþingis til að rannsaka lokaða útboðið þann 22. mars síðastliðinn. Tilgangur skipan rannsóknarnefndar er bæði að rannsaka sjálfa framkvæmd útboðsins í þaula en einnig að leiða fram pólitísku ábyrgðina og rekja alla þá þræði sem til þarf svo að heildarmyndin sé skýr. Það að ríkisendurskoðandi sé þegar að rannsaka málið kemur ekki í veg fyrir skipan rannsóknarnefndar og raunar væri best að slík rannsóknarnefnd hefði störf sem allra fyrst í ljósi umfangs slíkrar rannsóknar. Við vitum að ríkisendurskoðandi getur vel starfað með og samhliða rannsóknarnefnd og niðurstaðan myndi skila umfangsmeiri og haldbærari niðurstöðu enda eru rannsóknarheimildir nefndarinnar víðari en ríkisendurskoðanda. Forseti. Við sjáum leiðtoga ríkisstjórnarinnar hríðfalla í traustmælingum eftir þessa bankasölu. Hvað græðir ríkisstjórnin á því að koma ekki til móts við áhyggjur stjórnarandstöðunnar, sem er jú málsvari tæprar hálfrar þjóðarinnar? Til hvers að skapa sundrung sem fylgir því að sættast ekki á kröfu stjórnarandstöðunnar um rannsóknarnefnd? Mikilvægt skref í að auka traust er að hlusta á áhyggjur og ákall þjóðarinnar og ná samstöðu í þinginu um hvernig við rannsökum þetta mál. Það skiptir öllu máli upp á trúverðugleika rannsóknarinnar að hún sé á forsendum þingsins en ekki á forsendum stjórnarinnar sem framkvæmdi söluna og þingmeirihlutans sem keppist nú við að veita henni skjól. Ég hvet því hæstv. forsætisráðherra til að verða við kröfu stjórnarandstöðunnar um að setja á fót rannsóknarnefnd strax.

vil fyrst þakka málshefjanda, hv. þm. Halldóru Mogensen, fyrir að eiga hér orðastað við mig undir þessum lið og ég mun reyna að fara yfir nokkur atriði af þeim sem hún setti á dagskrá í sinni upphafsræðu. Fyrst vil ég byrja á að rifja upp að við höfum auðvitað hér á þingi samþykkt lög um það hvernig eigi að haga undirbúningi á sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þar ber að rifja upp að í greinargerð með frumvarpi til laga um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum segir: „Söluferli eignarhluta í fjármálafyrirtækjum má skipta upp í tvo meginþætti, annars vegar í ákvörðun um sölu og fyrirkomulag hennar og hins vegar ferlið sjálft eftir að ákvörðun hefur verið tekin.“ Hv. þingmaður spyr hér um ábyrgð og ég vil segja að það er alveg ljóst að ráðherra og ríkisstjórn bera pólitíska ábyrgð á þeirri ákvörðun að selja þennan hluta Íslandsbanka sem og að samþykkja þá aðferð sem ákveðin var að sem ákveðin var að tillögu Bankasýslunnar, þeirrar fagstofnunar sem fer með þessa framkvæmd og heldur utan um þessa eignarhluta. Hugsunin á bak við Bankasýsluna, mér finnst ástæða til að minna á það, er að mikilvægt væri að tryggja ákveðna fjarlægð og að sala eignarhluta færi fram með hlutlægum hætti. Ég sé því fleygt að tillagan um þessa aðferð hafi komið frá stjórnmálunum. Það er ekki rétt og það blasir klárlega við þegar lesið er minnisblað Bankasýslunnar þar sem þessi aðferð er rökstudd. Ég vil líka segja að ferlið í undirbúningnum er mjög formfast, það koma mjög margir að undirbúningi ákvörðunar um sölu. Í þessu tilfelli var tilskilinna gagna aflað og bæði Bankasýslan og hæstv. fjármálaráðherra sendu frá sér skjöl um aðstæður og meginsjónarmið. Alþingi hafði aðgang að sömu upplýsingum og ríkisstjórn og ráðherranefnd höfðu í aðdraganda sölunnar. Ég ætla ekki að rifja hér upp dagsetningar í þessu en ég vil bara segja að þessi undirbúningur og ferill, bæði af hálfu ríkisstjórnar og Alþingis, var í samræmi við bæði lagalega umgjörð og pólitíska stefnumörkun. Síðan er það hvað hvernig framkvæmdin tekst til og hvað var rætt í raun og veru, eins og hv. þingmaður spyr hér sérstaklega um, á vettvangi ráðherranefndar og ríkisstjórnar. Í minnisblaði Bankasýslunnar, þar sem mælt er með tilboðsaðferðinni, kemur fram að þó að stofnunin mæli eindregið með þessari aðferð, hún sé nýtt á alþjóðlegum vettvangi, þá sé það svo, vegna þess að ferlið sé með þeim hætti, að ekki sé unnt að tryggja gagnsæi að fullu. Um þetta var rætt sérstaklega á ráðherranefndarfundi um efnahagsmál og enn fremur var þetta rætt á ríkisstjórnarfundi í framhaldinu. Svörin voru að reynt yrði að tryggja gagnsæi eftir fremsta megni og ég get bara játað hér að mér hafði ekki einu sinni hugkvæmst það fyrir fram að stofnunin myndi hafna því að birta lista yfir kaupendur að ríkiseign, að fyrir mér hlýtur það að blasa við að það hljóta önnur sjónarmið að eiga við þegar höndlað er með eignir ríkisins eða þegar höndlað er með hluta í fyrirtækjum á einkamarkaði.

hissa á þessari framgöngu og finnst það ábyrgðarhluti að tryggja ekki meira gagnsæi þegar um er að ræða sölu á almannaeign. Það hafa önnur álitamál vaknað og hv. þingmaður nefnir hér til að mynda hæfa fjárfesta. Við eigum auðvitað skilgreiningu á hæfum fjárfestum í Evrópuregluverki, en það hafa vaknað álitamál sem snúast um það hvernig staðið var að því að nálgast þessa hæfu fjárfesta

Ég ætla ekki að telja upp fleiri álitamál, ég gæti gert það hér en tíminn er skammur. Þá vil ég koma að því sem hv. þingmaður nefndi hér hvað varðar rannsóknarnefnd. Ég vil segja það að Ríkisendurskoðun starfar ekki í umboði framkvæmdarvaldsins. Ríkisendurskoðun er stofnun Alþingis. Seðlabankinn og fjármálaeftirlit Seðlabankans ákvað að fara í þá rannsókn sem lýtur sérstaklega að söluráðgjöfunum. Þá vil ég nefna það þegar við settum lög um rannsóknarnefndir var það mjög skýrt að slík úrræði bæri einungis að nota ef einsýnt væri að ekki væri unnt að notast við hin hefðbundnu rannsóknarúrræði, því að úrræðið er sérúrræði. Ég hef ekki séð það með sannfærandi hætti að Ríkisendurskoðun hafi ekki fullar heimildir til að rannsaka þetta mál. Sé svo ekki, og nú vil ég minna á að Ríkisendurskoðun hefur mjög ríkar heimildir og getur m.a. leitað atbeina dómstóla í því tilviki,

Og skorti Ríkisendurskoðun heimildir til þess, nú eða Seðlabankann, þá ber okkur að leita frekari leiða til þess. Ég kem nánar að frekari atriðum sem hv. þingmaður nefndi hér í síðari ræðu minni.

selja þær með hag almennings að leiðarljósi, ákveða framkvæmdir og þar fram eftir götunum. Það er óhemju mikilvægt að við njótum trausts í okkar störfum. Eftir hrunið þá hvarf þetta traust gjörsamlega. Smám saman hefur það verið að byggjast upp aftur og ekki síst þegar mynduð var ríkisstjórn til að reyna að endurvekja það með breiðri samstöðu við litróf stjórnmálanna eins og það var kallað. Með vinnubrögðunum núna finnum við hins vegar að þetta dýrmæta traust almennings á störfum ráðherranna hefur beðið hnekki. Fólki er misboðið. Fólk úti um allt samfélag talar núna um bankasöluna. Fólk er sárt og fólk er hneykslað. Hvers vegna Hvers vegna er fólki misboðið? Vegna þess að það kannast við vinnubrögðin. Það kannast við persónur og leikendur. Það horfir upp á leikreglurnar í þessari bankasölu sem minna okkur svo illilega á hlutina eins og þeir tíðkuðust árin fyrir hrun. Það horfir upp á eign almennings selda með afslætti til útvalinna vildarvina. Það horfir upp á náin tengsl fjármálaráðherra við kaupendur sem kaupa með afslætti í lokuðu útboði og horfir svo upp á ríkisstjórn og ráðherra að rjúka upp til handa og fóta þegar reiðialdan brýst út þegar nöfn kom í ljós sem stóð aldrei til að birta, þegar persónur og leikendur birtast. Þetta verður að hafa afleiðingar, frú forseti, því traust er ekki einungis dýrmætasta eign hvers stjórnmálamanns heldur líka íslenskra stjórnmála. Það á að vera verkefni okkar núna og okkar sem hér störfum að endurbyggja þetta traust.

Horfum á stóru myndina. Ríkið hefur nú á innan við ári fengið um 108 milljarða fyrir hlut sinn í Íslandsbanka. Það fé verður notað til að greiða niður ríkisskuldir og uppbyggingu nauðsynlegra innviða eins og t.d. byggingu nýs Landspítala. Sala á 22,5% hlut ríkisins í Íslandsbanka er liður í því að losa ríkið út úr áhættusömum rekstri fjármálafyrirtækja. Það hefur verið vitað lengi. Það hefur alltaf staðið til að losa ríkið út úr rekstri fjármálastofnana. Í dag eru eigendur bankans um 15.000 í stað eins eiganda. Það hlýtur að vera fagnaðarefni. Langtímafjárfestar eru stærstu eigendur Íslandsbanka. Kaupendur voru ekki handvaldir, Bankasýslan sá um framkvæmd útboðsins. Allir þeir sem sendu tilboð stóðu jöfnum fótum og fjármálaráðherra kom ekki nálægt því að samþykkja eða hafna einstaka tilboðum. Þrátt fyrir allt tal um að kaupendur hafi selt sig strax út er staðreyndin samt sem áður sú að meiri hluti kaupenda hélt sínum hlut eða bætti við sig. Mikið er rætt um að fá Ríkisendurskoðun, Fjármálaeftirlitið eða rannsóknarnefnd til að fara yfir ferlið. Það er að mínu mati nauðsynlegt. Ríkisstjórnin vill hafa allt uppi á borðum. Í kjölfar þessarar sölu hafa vaknað upp spurningar um hvort söluaðilar og Bankasýsla ríkisins hafi farið eftir markmiðum stjórnvalda hvað varðar fyrirkomulag sölunnar.

hugtak sem heitir fagfjárfestar. Og hverjir eru fagfjárfestar á Íslandi og í heiminum? Jú, það eru þeir sem geta tekið áhættu á markaði. Þeir geta fjárfest án neytendaverndar. Það eru fagfjárfestar. Það er ekki merkilegt hugtak í sjálfu sér.

Hvar hefur Bankasýsla ríkisins verið? Jú, hún er búin að vera undir núverandi fjármálaráðherra alla tíð nánast. Þegar hann var forsætisráðherra var Bankasýsla ríkisins undir forsætisráðuneytinu. Hann flutti hana með sér í fjármálaráðuneytið.

markmiðið sem snýr að trausti, gagnsæi og þeim upplýsingum sem almenningur vill hafa og við viljum sömuleiðis hafa til að horfa á, svo að sú atburðarás sem við eigum við núna við núna endurtaki sig ekki. Því miður er það þannig að einhver brotalöm hefur verið á þessu ferli sem snýr að þessum þáttum; gagnsæi, upplýsingum

rannsaki hlutina, velti við hverjum steini og farið verði ofan í saumana á þessum málum því að við getum ekki haldið áfram

við höfum velt við öllum steinum og allt er uppi á borðum varðandi þessa sölu.

hefur tilkynnt að hún treysti sér ekki í frekari sölu. Ríkisstjórnin veit að hún er rúin trausti. Þeir þrír ráðherrar sem höfðu mest um söluna að segja sitja í ráðherranefnd um efnahagsmál; Katrín Jakobsdóttir, Bjarni Benediktsson og Lilja Alfreðsdóttir. Hér þarf því að þora að ræða pólitískar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar í aðdraganda sölunnar því þær skipta mestu máli um það hvernig til tókst. Lykilspurningar sem forsætisráðherra verður að svara eru: Með hvaða rökum varð sú ákvörðun ofan á í ráðherranefndinni að fara í lokað útboð? Með hvaða rökum féllst forsætisráðherra á aðferð fjármálaráðherrans við söluna? Með hvaða rökum hafnaði forsætisráðherra viðvörunarorðum viðskiptaráðherra sem sagðist mótfallin aðferðafræðinni við söluna? Og fyrst viðskiptaráðherra lýsti því yfir í aðdraganda sölunnar, telur forsætisráðherra þá að viðskiptaráðherra hafi gerst brotlegur við siðareglur ráðherra með því að upplýsa að upplýsa þjóðina ekki um þessi sjónarmið sín fyrr en eftir að útboðið hafði farið fram? Siðareglurnar tala um að ráðherra skuli ekki leyna upplýsingum sem varða almannahag nema lög bjóði eða almannahagsmunir krefjist þess. Siðareglurnar kalla á viðskiptaráðherra. Aðrar spurningar snúast um hæfi. Átti fjármálaráðherra að víkja sæti við meðferð þessa máls á einhverju stigi vegna sjónarmiða um vanhæfi? Faðir hans er tilboðsgjafi. Ég vek athygli á því að hafi svo verið þá er hann enn

sem nýta mætti í þágu samfélagsins í innviðafjárfestingar hafa lokast inni í bankanum.

Eflaust. En það breytir ekki því, hæstv. forsætisráðherra, að þetta eru lög og þeim ber að fylgja rétt eins og lög um Stjórnarráð Íslands eru lög sem ber að fylgja. Telur hæstv. forsætisráðherra að þegar ríkisstjórnin, eftir því sem fram kom í yfirlýsingu frá henni, samþykkti að leggja niður Bankasýslu ríkisins sem viðbrögð við þessu máli hafi hún farið eftir 6. gr. laga um Stjórnarráð Íslands? Það hefur reyndar komið í ljós að það var ekki fundað með ríkisstjórninni um þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar, en telur hæstv. forsætisráðherra að lögum hafi verið fylgt í þessu? Sumir telja eflaust að með þessu sé verið að hanga í einhverri formfestu en Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur nú ekki verið mótfallin formfestu fram að þessu eins og birtist m.a. í breytingum á lögum um Stjórnarráð Íslands og Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur ekki verið mótfallin rannsóknarnefndum Alþingis fram að þessu. En það eru breyttir tímar. Nú heldur VG áfram að einkavæða ríkisbanka og VG heldur áfram að beita sér gegn því að Alþingi rannsaki slíkt ferli.

Traust er brothætt fyrirbæri. Það tekur langan tíma að byggja það upp og örskamma stund að brjóta það. Allt frá hruni hefur traust verið fágæt auðlind sem stjórnmálasviðið hefur barist í bökkum að skrapa aftur saman en svo virðist sem ríkisstjórn hæstv. forsætisráðherra sé mikið í mun að mölbrjóta það á ný. Hvernig getum við byggt upp traust á ný? Besta leiðin til að byggja upp traust er fyrst og fremst að vera heiðarlegur gagnvart því að hafa brotið traust og að axla ábyrgð á brotinu á einlægan og skýlausan hátt. Sá sem axlar ekki ábyrgð á því að hafa mögulega vanrækt skyldur sínar, gert mistök eða brotið lög mun ekki öðlast traust á ný. Embætti ráðherra er staða sem þjóðin treystir kjörnum fulltrúum fyrir. Ráðherrum ber því að sýna ábyrgð í starfi. Þeim ber að koma fram við þjóðina af heiðarleika og auðmýkt. Sjáum við þessa eiginleika hjá hæstv. ráðherrum í dag? Nei, því miður er ekki svo að sjá. Hvernig getur ríkisstjórn í lýðveldisríki ekki haft það í fremsta forgangi að veita þjóðinni hugarró og byggja upp traust? Það þarf að skipa rannsóknarnefnd Alþingis. Það þarf að skoða þetta mál frá öllum hliðum og taka upplýsta ákvörðun svo þingheimurinn og þá einna helst almenningur trúi því að sala ríkisins á bankanum okkar hafi ekki verið spillt og að lög hafi ekki verið brotin eða skyldur vanræktar. Sönnum það fyrir þjóðinni og endurheimtum traustið,

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að segja að ég tel mikilvægt að við séum skýr þegar við tölum um veigamikil mál eins og það sem hér er til umfjöllunar, að við tölum af ábyrgð og skynsemi. Það tel ég okkur Vinstri græn hafa gert allar götur frá því að málið bar fyrst á góma. Það er ekki síst mikilvægt þegar umræðan er yfirgripsmikil og mörg sjónarmið á lofti. Hvað höfum við sagt? Jú, ítrekað höfum við talað um að velta við hverjum steini og það er enginn fyrirsláttur. Við viljum, eins og alþjóð öll, vita hvernig var staðið að þeim þáttum sölunnar sem hafa verið í deiglunni og við höfum sagt hana ekki hafa staðist væntingar. Við höfum verið skýr í þeirri afstöðu okkar að við treystum Ríkisendurskoðun til að rannsaka málin, að við treystum á þær stofnanir sem falið er að fara með málin að lögum og við teljum það vera eðlilegan upphafspunkt slíkrar rannsóknar. Fjármálaeftirlit Seðlabankans, eins og við vitum, er að skoða tiltekna þætti sem snúa að framkvæmdinni hjá ráðgjöfum Bankasýslunnar sem það hefur jú heimild til að rannsaka. Við höfum verið skýr í þeirri afstöðu að grípa til sérúrræða eins og að skipa rannsóknarnefnd teljum við tilefni til þess, og þingheimur, og ef rannsóknarheimildir ríkisendurskoðanda og Fjármálaeftirlitsins þrýtur áður en mögulegt er að gera upp málin. Þá höfum við verið skýr í þeirri afstöðu okkar að selja ekki frekari hlut í Íslandsbanka fyrr en öll kurl eru komin til grafar. Okkur ber að ljúka rannsókn á söluferlinu og það er að sjálfsögðu ekkert annað en bæði sjálfsagt og eðlilegt og nú styttist í að Bankasýslan skili okkur skýrslu sem á að detta í hús bara á næstu mínútum. Virðulegi forseti. Um þetta mál hefur verið allmikill hávaði og umræðan minnir um margt á íslenskt veðurfar; öfgakennt og síbreytilegt, skin og skúrir, sem er kannski ekki óeðlilegt enda um gríðarlega mikilvæga samfélagseign að ræða. Ég tek undir það sem sagt hefur verið, að traust og gagnsæi þarf að ríkja um sölu ríkiseigna og að sjálfsögðu er það okkar þingmanna allra og ríkisstjórnar að gera enn betur í þeim efnum.

Með öðrum orðum, algjörlega óháð því hvað kemur út úr rannsókn á aðkomu hans að þessu máli, mögulegu broti á lögum um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum eða mögulegri vanrækslu fjármálaráðherra á að framfylgja þeim sömu lögum þá er samstaða innan ríkisstjórnarflokkanna

Í viðtali þann 19. apríl síðastliðinn kvaðst hæstv. forsætisráðherra, rétt eins og hæstv. viðskiptaráðherra, sem einnig á sæti í ráðherranefnd um framtíðarskipan fjármálakerfisins, hafa gert athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmd sölunnar. Þau sitja þar þrjú og var að sögn forsætisráðherra engu að síður farin leið hæstv. fjármálaráðherra. Þær tvær bökkuðu með áhyggjur sínar. Bjarni vann.

Hæstv. forsætisráðherra. Það er enginn að tala um ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að selja þennan hlut. Það er verið að tala um ákvörðun hæstv. fjármálaráðherra að fara af þeirri leið sem lagt var upp með. Já, ákvörðun hans, því það er hann samkvæmt lögum sem blessar hvert einasta skref í þessu ferli. Hann blessar fyrirkomulagið, hann blessar ferlið, hann blessar söluaðila, blessar verðið og tilboðin sem berast í hlutinn. Það er því eðlilegt, hæstv. forsætisráðherra, að spyrja hvort hún telji hann hafa verið að sinna sínu starfi, nú eða vanrækja það, þegar hann tók ákvörðun um að farið yrði svona út af þeirri braut framkvæmdar sem áður hafði verið ákveðin.

Virðulegur forseti. Já, pólitískar ákvarðanir skipta máli og það var mikilvægt að ríkisstjórnin fór í áframhaldandi sölu á hlut okkar í Íslandsbanka vegna þess að það skiptir máli að losa um það eignarhald og nýta þá fjármuni í að lækka skuldir ríkisins, okkur öllum til hagsbóta. Það var rétt pólitísk ákvörðun.

Upplifun okkar sem komum að ferlinu í fjárlaganefnd var einmitt að sú leið sem verið væri að leggja til væri til þess fallin, vegna þess að hún átti að fela í sér bestu leiðina til að ná mestum fjármunum inn í ríkiskassann. Það lítur reyndar út fyrir að það hafi gengið eftir. Engu að síður eru enn þá uppi spurningar sem við verðum að fá svar við.

Það gerum við með því að velta við öllum steinum og spyrja réttu spurninganna. En það gerum við ekki með því að koma hér upp með yfirlýsingar um lögbrot og

Tökum ábyrgð á þessu. Spyrjum spurninganna, ræðum þetta til hlítar og veltum við öllum steinum svo við getum byggt aftur upp traust á því að

Það var lögbrot sem var fullframið á sínum tíma. Það er krafa um hagkvæmni. Hvað þýðir hagkvæmni? Hæsta verð? Það var selt með afslætti í umframeftirspurn, það er ekki hæsta verð og það er brot á ákvæðum um hagkvæmni.

Virðulegi forseti. Til að byrja með vil ég þakka fyrir þessa sérstöku umræðu um þetta mikilvæga mál. Tillagan um sölu á hlut í Íslandsbanka var og er í samræmi við stjórnarsáttmála Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Þar er gert ráð fyrir að á kjörtímabilinu muni ríkissjóður halda áfram að draga úr eignarhaldi í fjármálafyrirtækjum og nýta ábatann til uppbyggingar innviða og niðurgreiðslu skulda. Við erum að koma út úr alheimsfaraldri þar sem stjórnvöld hafa, vegna góðrar stjórnar í efnahagsmálum undanfarin ár, getað stutt dyggilega við fólk, heimili og fyrirtæki í gegnum allan faraldurinn. Þetta hefur auðvitað allt saman kostað. Til viðbótar má auðvitað segja að það sé í raun og reynd óheppilegt til lengri tíma að ríkið sé meirihlutaeigandi í tveimur viðskiptabankanna þriggja. Við þurfum að tryggja hér virka, eðlilega og heilbrigða samkeppni á þessum markaði. Markmið sölunnar voru, auk þeirra sem ég hef áður nefnt, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af hlutnum, stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi til lengri tíma og auka fjárfestingarmöguleika. Að þessu sögðu og með þetta fyrir framan okkur, sérstaklega þegar kemur að heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi, verður að horfa til þessara þátta. Nefndin fékk nokkuð góðar kynningar, þá er ég að tala um efnahags- og viðskiptanefnd, frá Bankasýslu ríkisins þó að mér finnist sjálfum í einlægni framkvæmd sölunnar ekki vera í fullkomnu samræmi við markmið hennar. Ýmislegt hefur vissulega tekist vel en annað miður og upp hafa vaknað spurningar vegna ýmissa þátta og þá þarf að kanna til hlítar. Þar má nefna aðila með neikvætt eigið fé og að söluaðilar sjálfir hafi tekið þátt í útboðinu. Við verðum að treysta Ríkisendurskoðun og Fjármálaeftirlitinu fyrir því að vinna sína vinnu og skoða þessi atriði máls. Um ferlið þarf að ríkja fullkomið traust

Virðulegi forseti. Hér hefur verið rætt um stóru myndina við söluna á Íslandsbanka. Þeirri mynd hefur ríkisstjórnin klúðrað stórkostlega. Við eigum nefnilega enn eftir 100 milljarða sem við getum ekki notað, þökk sé Sjálfstæðisflokknum, til niðurgreiðslu ríkisskulda og innviðauppbyggingar, og af hverju? Því að traustið er farið. Og ríkisstjórnin gerir sér grein fyrir þessari stöðu. Hún getur ekki selt, hún segir það sjálf, því að traustið til frekari skrefa er ekki til staðar. Traustið verður að byggja upp en það verður einungis gert með því að velta við öllum steinum. Við höfum líka saknað þess að sjá ekki skýra framtíðarsýn um samkeppni á fjármálamarkaði. Hana er ekki að finna hjá ríkisstjórninni þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar frá Samkeppniseftirlitinu. Stefna okkar í Viðreisn hefur líka alltaf verið skýr varðandi sjónarmið almannahagsmuna. Við höfum stutt það að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka og eiga kjölfestuhlut í Landsbankanum. En við höfum líka sagt að það eigi ekki að gefa afslátt af kröfum um gegnsæi, af kröfum um skýra upplýsingagjöf, en ekki síður að gefa engan afslátt hvað pólitíska og stjórnsýslulega ábyrgð. Ríkisstjórnin hefur farið fram með þeim hætti að það kemur ekkert á óvart að traustið sé nánast að engu orðið. Það hefur sárlega vantað skýr svör frá ríkisstjórninni og þegar talað er þá fara hljóð og mynd ekki saman. það eru miklir pólitískir hagsmunir í húfi og sjálfsréttlæting stjórnarþingmanna hér þessa dagana undirstrikar það að vissu leyti. En það þarf að rannsaka málið og það þarf að endurheimta traustið sem þessi ríkisstjórn hefur glatað. Og því fyrr sem ríkisstjórnin áttar sig á því, því betra.

Auðvitað er oft ástæða til þess að selja ríkiseigur. Það kann að vera tilefni til þess og það kann sannarlega að vera tilefni til þess varðandi banka. En þá skiptir öllu máli hvernig það er gert. Nú hefur ríkisstjórnin brugðist við gagnrýni á aðferðina við þessa nýjustu einkavæðingu VG á bönkum með því að vísa á Bankasýsluna og maður heyrir hv. þingmenn stjórnarliðsins koma hér hver á eftir öðrum og segja að þetta sé almennt jákvætt en það sé bara verst hvernig Bankasýslan hafi staðið að verki, það þurfi að rannsaka. Ég minnist þess ekki, frú forseti, að hæstv. forsætisráðherra hafi á sínum tíma fyrst og fremst gagnrýnt þá aðila sem sáu um einkavæðingu bankanna fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í byrjun þessarar aldar. Þá var gagnrýnin á stjórnmálamennina, á þá sem tóku ákvarðanirnar. Nú er gagnrýni allri beint að þeim sem sáu um framkvæmdina fyrir hönd ríkisstjórnarinnar.

að þessari ákvörðunum um að bregðast við gagnrýni á einkavæðingu Íslandsbanka með því að leggja af Bankasýsluna?

Forsætisráðherra talaði um áðan að ráðherrar beri pólitíska ábyrgð en gleymir algjörlega að minnast á að ráðherra getur einnig þurft að axla lagalega ábyrgð.

sem er stórfurðuleg afstaða. Auðvitað hefur hann hlutverki að gegna, annars væri ekki tilgreint í lögunum að það þurfi ákvörðun ráðherra. Það er skýrt í greinargerð laganna um sölumeðferð eignarhluta ríkisins og er skýrt í stjórnsýslulögum og það var einnig skilningur stjórnarliða þegar lögin voru sett miðað við ræður þeirra sem voru fluttar á þeim tíma. Við erum ekki bara að ræða um pólitíska ábyrgð sem er hægt að vísa í næstu alþingiskosningar. Við erum að ræða að fjármálaráðherra seldi föður sínum banka í lokuðu útboði. Siðareglur ráðherra fjalla um hvernig það er óviðeigandi. Lög um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka fjalla um þetta. Stjórnsýslulög fjalla um þetta. Fjármálaráðherra getur ekki vikið sér undan ábyrgð sinni. Hann getur það ekki. Sér forsætisráðherra það ekki? Forsætisráðherra segir að ekki skuli skipa rannsóknarnefnd nema einsýnt sé að aðrar leiðir séu ekki færar. En það er einmitt einsýnt að Ríkisendurskoðun hefur ekki eins víðtækar heimildir til að rannsaka málið til hlítar og rannsóknarnefnd Alþingis hefur. Ýmis atriði í sölunni falla hreinlega utan eftirlitsheimilda Ríkisendurskoðunar. Því liggur fyrir að stofnunin hefur ekki lagalega heimild til að afla allra nauðsynlegra upplýsinga. Hins vegar getur Ríkisendurskoðun vel starfað með rannsóknarnefnd og eru fordæmi fyrir því. Ég vil minna forsætisráðherra á það hversu mikilvægt það er fyrir uppbyggingu trausts

þegar nöfnin komu í ljós þá vöknuðu spurningar, að nöfnin birtust ekki af sjálfu sér. Það var ákvörðun ráðherra að birta nöfnin. Nákvæmlega þessi ákvörðun lýsir þeirri afstöðu sem ég get ekki betur heyrt en að talsmenn allra flokka hér hafi lýst í þessari umræðu og það er eindreginn vilji til þess að upplýsa þetta mál og að það ríki gagnsæi um ferlið vegna þess að við vitum að það er undirstaða trausts. Ég kann að hafa hlustað bara sérstaklega eftir þessum orðum en ég gat ekki betur heyrt en það væri samhljómur með þessu hjá hverjum einasta hv. þingmanni sem hér talaði. Ég vil hins vegar segja að ég get ekki fallist á það þegar rætt er hér um meint sjálfstæði Ríkisendurskoðunar. Ríkisendurskoðun er stofnun Alþingis. Ég treysti þeirri stofnun vel. Ég hef ekki neinar upplýsingar um það að Ríkisendurskoðun telji sig ekki hafa fullnægjandi heimildir til að skoða þetta mál. Ég treysti því að Ríkisendurskoðun muni upplýsa þingið ef svo ber undir að þær heimildir skorti. Þá munum við ræða það, eðli máls samkvæmt, en ég hef engar upplýsingar um að Ríkisendurskoðun hafi lent á einhverjum hindrunum í þeim efnum. Mér finnst mikilvægt að segja, af því að ég hef örlítið rýmri tíma,

Hann er hins vegar sjálfstæð stofnun. Undir Seðlabankann heyrir Fjármálaeftirlitið sem sömuleiðis er mjög sjálfstætt í störfum sínum. Mér finnst þetta mikilvægt því að við erum öll á Alþingi Íslendinga og þetta eru þær stofnanir sem við höfum sett á, auðvitað allar með lögum og þær heyra ýmist undir Alþingi eða þeim er markað sérstakt sjálfstæði í lögum. Þess vegna vil ég segja það mjög skýrt

að mörg sem komu að þessu máli hafi kannski ekki alveg nákvæmlega áttað sig á þeim skilgreiningum, sem eru töluvert ólíkar, sem falla undir hugtakið hæfir fjárfestar samkvæmt þessu regluverki. Það er eitt af því sem ég tel fulla ástæðu til að ræða og varðar það sem ég hef rætt margoft hér, bæði í pontu og annars staðar, og varðar upplýsingagjöf til almennings. Þegar Bankasýsla ríkisins leggur til þessa aðferð — og þannig var þetta vissulega, það var hún sem lagði til að nota þessa aðferð — er það í fyrsta sinn sem þetta er gert á Íslandi. Vissulega er vitnað til þess að þetta sé aðferð sem þekkist alþjóðlega og færður ítarlegur rökstuðningur fyrir því. En þá er enn ríkari skylda í raun og veru, finnst mér, að miðla upplýsingum um það hvað felst í aðferðinni.

Það voru líka rædd þau sjónarmið að frumútboðsleiðin væri heppilegri en eins og fram hefur komið voru þessi sjónarmið ekki færð til bókar sem sérstakir fyrirvarar eða andstaða. Mér finnst mikilvægt við höldum okkur við það að þannig er hagað málum á ráðherranefndarfundum, ef andstaða er bókuð þá er það sérstök ákvörðun og við þekkjum öll hvernig það fer fram. En auðvitað voru ýmis sjónarmið reifuð.

Ég vil ítreka að lokum að sá samhljómur sem ég skynja í þessum sal snýst um það að við viljum upplýsa þetta mál til fulls. Hér er spurt

Frú forseti. Ég kem hér upp til að biðja forseta um að veita hv. fjárlaganefnd liðsinni. Nefndin hefur enn ekki fengið minnisblað frá Bankasýslunni þrátt fyrir að hafa fengið beiðni um það fyrir nærri þremur vikum eða svo og nú þarf forseti Alþingis að skerast í leikinn. Að auki vil ég vegna orða hæstv. forsætisráðherra — sem sagði í dag í ræðunni að

að í lögum um Ríkisendurskoðun sé hvergi heimild fyrir hæstv. fjármálaráðherra til að krefjast slíkrar rannsóknar. Það er hvergi heimild til þess. Ég hlýt því að spyrja hæstv. forseta hvort hún hyggist beita sér þar til að kanna hvort hæstv. ráðherra var þar sem þingmaður, en þá þarf hann að fá átta þingmenn með sér til að óska eftir því að Ríkisendurskoðun hefji slíka rannsókn.

Frú forseti. Ég kem hér upp til að taka undir þessa sömu ósk. Dögum og vikum saman hafa meðlimir í fjárlaganefnd beðið þess að fá svör við mörgum en óskaplega einföldum spurningum fjárlaganefndar til Bankasýslunnar.

að það skiptir máli, þegar verið er að tala um það hvaða aðilar fara með þessa rannsókn, að Fjármálaeftirlitið heyrir vissulega undir Seðlabanka Íslands en þegar lögin eru skoðuð þá er það alveg skýrt, kemur skýrlega fram í 15. gr. laganna, að eftirlitsþáttur bankans, Fjármálaeftirlitið, heyrir undir fjármálaráðherra. Við erum með eftirlitsstofnun sem er að kanna þætti í bankasölunni sem er á ábyrgð fjármálaráðherra. Eftirlitsstofnunin er líka undir fjármálaráðherra. Þetta er einfaldlega mikilvæg staðreynd í málinu. Virðulegur forseti. Ég er fulltrúi Flokks fólksins í fjárlaganefnd og gögnin áttu að berast í dag. held að það séu komnar þrjár vikur síðan við óskuðum eftir þessum gögnum. Þetta eru ekki bara spurningar sem við lögðum fram, það var líka óskað eftir gögnum. Þetta eru raunverulega gögn sem eiga bara að vera til á skrifborðum þeirra og þeir eiga að senda okkur þau. m.a. að tala um samninga við söluráðgjafana sem fengu 700 milljónir fyrir starf sitt, sem er ansi vel í lagt, fyrir að hringja út til 207 einstaklinga. Það er engin vinna á bak við það að ljósrita þessi gögn og senda til okkar. Ég hélt á sunnudagskvöld að ég ætti að fara á fund fjárlaganefndar morguninn eftir en honum var frestað vegna þess að gögnin voru ekki komin og það var ekki búið að svara spurningunum sem fylgdu beiðni um gögnin.

á von á gögnunum þá og þegar. Hann mun framsenda þau á okkur nefndarmenn um leið og þau berast. Hann ætlaði að taka upp tólið aftur til að ýta við því en hann vissi ekki annað en að þau væru að detta í hús. Ég vona það svo sannarlega. Það er búið að boða fund í fyrramálið þannig að hann verður, það er alveg klárt, opinn fundur. er sannarlega mikilvægt að gögnin berist sem fyrst þannig að við getum farið ofan í þau og kynnt okkur þau svör sem þar eru undir þannig að við getum dýpkað spurningar okkar á morgun.

á þriðjudegi, að vera án þessara gagna eða þessara svara sem við höfum reiknað með núna dögum saman. Ef afstaða Bankasýslunnar eða tengdra stjórnvalda væri sú

þær séu kannski ekki heppilegar til að hafa ákveðin mál með höndum þá er það ekki eitthvert allsherjarvantraust á þær stofnanir. Það kemur fram aftur og aftur hér í málflutningi stjórnarliða að stjórnarandstaðan treysti ekki Ríkisendurskoðun, að stjórnarandstaðan treysti ekki hinum eða treysti ekki þessum. Þetta er ofur einfaldlega spurning um það að þeir sem eru best til þess fallnir og hafa ríkustu og bestu úrræðin hverju sinni taki yfir þau mál sem þarf að skoða. Í því felst ekki vantraust á eitthvað annað. Það að það séu t.d. efasemdir um traust til fjármálaráðherra núna þýðir ekki að það sé almennt vantraust á öllum ríkisstjórnum íslenska lýðveldisins frá upphafi, bara svo þetta sé nú heimfært yfir á einhverja líkingu sem fólk skilur. (Forseti hringir.) Við hljótum að geta talað saman án þess að vera að brigsla hvert öðru um svona þætti. Það treysta allir Ríkisendurskoðun. En þetta er spurning um hvort önnur stofnun eða önnur nefnd sé heppilegri til að rannsaka tiltekið mál.

þess efnis að Alþingi geti krafið stjórnvöld um gögn og upplýsingar í atburðum og það útbúi gögn og hefur stjórnvald þá, ef Alþingi fer fram á það, sjö daga til að leggja það fram og láta þinginu í té. Í þessu tilviki var stjórnvöldum veittur ansi rúmur tími í ljósi þess að frí voru fram undan og annað, það voru þrjár vikur. Það verður að teljast afar rúmur tími og algerlega óboðlegt að ekki sé hægt að standa við þann frest. Svo vil ég taka undir það sem hér hefur verið sagt varðandi ríkisendurskoðanda og önnur embætti. Það er ekki verið að lýsa neinu vantrausti á þessi embætti með því að fara fram á rannsóknarnefnd Alþingis.

báðum um. Ef það er ástæðan fyrir því að það er verið að tefja störf þingsins, að það sé verið að útbúa eitthvað annað en við spurðum um, þá er það alvarlegt mál. Það er það í alvörunni. Þetta eru upplýsingarnar sem við vildum fá í hendurnar að sjálfsögðu sem fyrst en innan þessara sjö daga sem kveðið er á um í þingskapalögunum. Mig langar til að leita aftur til hæstv. forseta varðandi einmitt þessa grein þingskapalaga, að geta fengið upplýsingar frá stjórnvöldum.

Ég vil mótmæla því enn og aftur hvernig framkvæmdarvaldið gengur fram gagnvart Ríkisendurskoðun. Það er einfaldlega þannig að það er ekki gert ráð fyrir því í lögum um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga að stjórnvöld óski eftir úttekt Ríkisendurskoðunar

með eftirlit með fjárreiðum stjórnvalda. Það samrýmist mjög illa þessu hlutverki að stjórnvöld sjálf, hinir eftirlitsskyldu aðilar, séu að hlutast til um það með hvaða hætti

á. Einnig er það að ríkisendurskoðandi er settur ríkisendurskoðandi og er einn af umsækjendum um stöðu ríkisendurskoðanda sem Alþingi þarf síðan að samþykkja. Þannig að óhæði bæði Fjármálaeftirlitsins og líka ríkisendurskoðanda má draga í efa.

ég veit ekki hvað maður getur kallað þetta, þetta er drullutaktík. Auðvitað berum við fullt traust til stofnunar Alþingis sem er Ríkisendurskoðun. Auðvitað berum við traust til þess að Ríkisendurskoðun geti sinnt því hlutverki sem henni er sett í lögum. Það sem við sem tölum fyrir sjálfstæðri rannsóknarnefnd Alþingis í kringum sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka erum að fara fram á er nefnd sem getur rannsakað hluti sem Ríkisendurskoðun getur ekki samkvæmt lagalega skilgreindu hlutverki sínu. Snýst ekkert um traust. Snýst um skilgreint hlutverk stofnunarinnar. Það að þessir talpunktar sem voru búnir til uppi í Arnarhvoli

þegar kemur í ljós eftir söluna á bankanum, þegar við fáum að sjá listann yfir kaupendur og við áttum okkur á hvers kyns klúður þessi sala var, þá kemur stjórnarandstaðan sér saman um eina beiðni. Þetta er mjög einföld beiðni og hún kom strax fram og það voru okkar viðbrögð við þessari sölu að við báðum vinsamlegast um að fá að setja á fót rannsóknarnefnd. Það var ekki hægt.

Við treystum ekki ríkisstjórninni fyrir sölu á ríkiseignum. Ríkisstjórnin treystir sér að vísu heldur ekki sjálf fyrir frekari sölu á ríkiseignum. Það blasir við með páskatilkynningu ríkisstjórnarinnar.

Frú forseti. Því miður erum við að sjá enn einu sinni að framkvæmdarvaldið er að senda Alþingi gögn allt of seint. En það eru ekki bara gögn sem við fáum seint. Við fáum líka fundarboð seint. Ég var t.d. rétt áðan að fá fundarboð fyrir nefndarfund sem er í fyrramálið. Já og dagskrárnar berast seint.

Þetta eru náttúrlega óvönduð vinnubrögð. Hvernig eigum við sem þingmenn að geta sinnt eftirlitshlutverki okkar, að geta sinnt því hlutverki okkar að setja góð lög ef við fáum aldrei tíma til þess að skoða gögnin?

legg ég til — til þess að við getum bjargað þessari blessuðu bjöllu fyrir aftan mig — að við lengjum ræðutíma í fundarstjórn í tvær mínútur.

Það hefur verið nokkuð rætt um að það fyrirkomulag sem var á beiðninni til Ríkisendurskoðunar varðandi þá úttekt sem stofnunin stendur nú í á sölum í hlutabréfum á Íslandsbanka

setji mál í farveg hjá Ríkisendurskoðun með þeim hætti sem nú hefur verið gert. Er þetta einsdæmi eða hefur þetta verið gert margsinnis á fyrri stigum? Það myndi einfalda umræðuna og ég held að margra hluta vegna væri áhugavert að sjá hvað kæmi út úr þeirri skoðun því að við þekkjum það, þingmenn, hvernig ferlið er við að koma máli til Ríkisendurskoðunar. Það eru mjög skýrar reglur um það.

Ég held að það kunni að vera vegna þess að þingmenn stjórnarflokkanna eru markvisst að afvegaleiða umræðuna, segja ósatt um orð okkar, segja ósatt um vilja okkar. Það vill svo til að þegar fólk byrjar að segja ósatt er það gjarnt á að ruglast á á ósannindum sínum og staðreyndum. Við erum ekki að fjalla um hvort það hafi átt að selja bankann. Við erum ekki að fjalla um almennt vanhæfi embættis Ríkisendurskoðunar. Við erum að tala um ábyrgð fjármálaráðherra þegar hann tekur ákvörðun um að fara af þeirri leið sem kynnt var hér á Alþingi fyrir tveimur fastanefndum þingsins. Hann tók ákvörðun um

Allir sem vilja geta skoðað hvernig hann fór með slíkt fleipur, hvernig ég leiðrétti það og hvernig hann endurtók það bull. Þannig að ég kalla eftir því að þingflokksformenn stjórnarflokkanna komi hingað upp í ræðustól og útskýri í eitt skipti fyrir öll fyrir okkur öllum hvað sé rétt í þessu. Er í stjórnarandstaðan í alvörunni að segja að Ríkisendurskoðun sé ekki treystandi?

Frú forseti. Ég vil mjög gjarnan halda aftur til haga hér ákveðnu samhengi sem skiptir öllu máli þegar við erum að tala saman. Ríkisendurskoðun skoðaði einkavæðingu Búnaðarbankans 2003 og 2006 og það kom ekkert út úr því. Síðan er stofnuð rannsóknarnefnd Alþingis sem mokar svoleiðis upp skítnum og drullunni eins og við þekkjum úr þeirri einkavæðingu og þar með liggur tímalínan fyrir, hvað það var sem gerðist í þeirri einkavæðingu. Ríkisendurskoðandi er síðan spurður í framhaldinu hvort hann standi við heilbrigðisvottorðið sem hann gaf einkavæðingunni. Hann sagðist standa við sínar rannsóknir en benti á að á grundvelli víðtækra rannsóknarheimilda

vinnur út frá því að færa rekstur og starfsemi ríkisins almennt til betra horfs en það er minna horft til þess að líta til hinnar pólitísku ábyrgðar. (Forseti hringir.) Við getum alveg litið svo á að þessi bankasala sé í þremur lögum; það er pólitíska ábyrgðin, það er Bankasýslan og það eru söluráðgjafarnir. (Forseti

og er allt vegna þess að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra ákvað að nota hina alþekktu smjörklípuaðferð þegar tilboð barst um stofnun rannsóknarnefndar. Og hér erum við enn væntanlega að strokka smjörið vegna þess að stjórnarflokkarnir, Vinstri græn Framsóknarflokkur, hafa slegið skjaldborg um hæstv. ráðherra svo ekki sé hægt að stofna rannsóknarnefnd. Ég þarf ekkert að fara yfir heimildirnar, þið þekkið þetta öll. Hér veit hver einasti læs þingmaður hver munurinn er á rannsóknarheimildum Ríkisendurskoðunar annars vegar og rannsóknarnefnda Alþingis hins vegar. Um það snýst málið. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra ákvað að tefja málið, kaupa sér tíma svo í þeirri von væntanlega fyrir páska að allt yrði gleymt þegar Kristur væri upprisinn. Virðulegi forseti. Mér þykir þessi umræða orðin frekar döpur, verð ég að segja, og hér er fólk sagt ljúga hægri vinstri.

Sömuleiðis.) — ég segi alltaf satt. Þú getur alveg bókað það. Mig langar líka að fá að koma aðeins inn á það að hér hefur verið kallað eftir því að þessi sala verði rannsökuð og það verði farið í kjölinn á henni. Við erum öll sammála um það.

Herra forseti. Mér finnst rétt og skylt að benda á þá staðreynd að það er algengt að ráðherrar eða ráðuneyti óski eftir

hringir.) og verið að kasta ryki í augu almennings með slíkum málflutningi.

að velta við öllum steinum, fara þær leiðir sem við þekkjum úr sögunni að hafa lánast vel við að draga fram bæði framkvæmdahliðina og hina pólitísku ábyrgð?

Frú forseti. Ég veit ekki hvort það á að gera tilraun til að tyggja eða stafa ofan í stjórnarliða af hverju við viljum rannsóknarnefnd á vegum þingsins. Hér er margoft búið að fara yfir það að Ríkisendurskoðun hefur ekki sömu heimildir og reynslan af því er að fyrir bankahrun þá gaf hún bankasölunum tveimur heilbrigðisvottorð sem síðar reyndist á röngum grunni, enda sögðu þau sjálf hjá Ríkisendurskoðun að ástæðan hafi verið að þau höfðu ekki sömu heimildir og rannsóknarnefndin hafði. Og hvað eigum við þá að gera í sumar þegar það kemur skýrsla frá Ríkisendurskoðun sem segir að allt sé í himnalagi? Eru stjórnarliðar þá að fara að segja: Nei, ég trúi því ekki, við ætlum að fara í rannsóknarnefnd? Það eru bara rangir aðilar sem hafa verið fengnir til að rannsaka akkúrat þetta mál.

Almenningur hérna úti er rasandi vegna þessarar sölu og fólk er dapurt en ekki umræðan. Fólk er búið að missa traustið og ríkisstjórnin er búin að missa traustið og margir hafa sagt við mig: Og situr Katrín bara og samþykkir þetta? Gerið það fyrir ykkur, setjið á fót rannsóknarnefnd Alþingis svo þið fáið traust aftur.

Hér hefur verið talað frá fyrsta degi um það að við viljum hafa allt þetta ferli uppi á borðum. Hér er einnig talað um traust, og hverjir eiga mest undir því að það sé traust? Er það ekki ríkisstjórnin? Ég vil árétta

Alþingis. Af hverju ekki að fá fleiri aðila til að skoða málið? Ég skil ekki alveg rökin á móti því að það séu fleiri einstaklingar sem skoða þetta frá mismunandi sjónarhornum. Þá getum við og almenningur tekið upplýsta ákvörðun um hvað fór úrskeiðis og hvað ekki. Þetta er eins og ef maður fer til læknis eða einhverra sérfræðinga, kannski fá annað álit. Það er kannski einhver sem sér eitthvað annað sem hinn sá ekki eða tekur til greina einhverja aðra hluti. Af hverju stendur þetta í vegi fyrir því að því að skipa rannsóknarnefnd Alþingis? Ég velti því fyrir mér hvort það gæti ekki bara verið ríkisstjórninni til bóta, ef þetta fór allt vel og allt eins og það átti að vera. Það myndi þá auka traust á ríkisstjórnina. Er það ekki það sem ríkisstjórnin vill?

Frú forseti. Þegar stjórnarliðar klifa á því að vilja velta við öllum steinum þá dettur mér í hug gamall félagi okkar frá Grikklandi, hann Sýsifos, sem lenti í því að vera alltaf að velta við steinum en það var alltaf sami steinninn. Hann var alltaf að velta sama bölvaða steininum upp sömu bölvuðu hlíðina. Mér líður eins og stjórnarliðar vilji þetta, vilji velta þeim eina steini að hengja alla sök á Bankasýslu ríkisins, að finna allar mögulegar leiðir til þess að Bjarni Benediktsson beri ekki pólitíska ábyrgð heldur sé hægt að skella henni allri á embættismennina sem fóru eftir leiðbeiningum hans. Hvers vegna viljum við rannsóknarnefnd? Jú, það er m.a. vegna þess að hún nær betur utan um verkefnið, vegna þess hvernig hún er skilgreind í lögum, heldur en Ríkisendurskoðun.

Virðulegi forseti. Öll viðbrögð stjórnarþingmanna og ráðherra markast af því að halda lífi í ríkisstjórninni. Þau markast ekki af því að fá hið sanna og rétta fram í málinu. Þetta er risa klúður og fyrir okkar frjálslyndu hægri menn sem eru hér á þingi, sem styðja það að selja hlut ríkisins í fjármálakerfinu, eru þetta stórkostleg vonbrigði. En við verðum að horfast í augu við það að þá verðum við að nýta öll tækifæri til þess einmitt að byggja upp traust aftur. Ríkisstjórnin er búin að segja það sjálf að hún treysti sér ekki til þess að fara af stað í söluna. Þetta eru risa hagsmunir. Þetta eru 100 milljarðar sem við eigum inni í Íslandsbanka sem við getum ekki notað til að greiða niður skuldir, til þess að leggja ekki framtíðarskuldaklafa á kynslóðirnar okkar, börnin okkar, til þess að fara í innviðauppbyggingu. Sjálfstæðisflokkurinn er búinn að festa þetta, niðurnjörva þetta út af þessu klúðri og reynir núna að segja nei við því að reyna að byrja að byggja upp traust.

Frú forseti. Samkvæmt nýlegri könnun er almenn óánægja með niðurstöðuna af þessari bankasölu og með ferlið allt saman.

Það er ekki traustvekjandi, frú forseti, að hann stigi svo fram og segi: Já, þetta var nú ekki nægilega gott. En ég er búinn að finna mann sem væri fínt að færi nú og skoðaði það sem ég var að gera. Það er ekki traustvekjandi.

eru athugasemdir stjórnarliða. Við heyrðum þetta frá þingmönnum Framsóknarflokksins í gær og heyrum þetta frá formanni efnahags- og viðskiptanefndar hér í dag þar sem það er einhvern veginn

Ég treysti Birgi Ármannssyni bara fullkomlega til þessa verks.

fjallar um ránsfeng, en „ransacked“ þýðir rán á íslensku. Þetta er viðkvæmt orð og þessar orðsifjar vekja óhug. Það vill enginn láta setja sig á sakamannabekk og rannsaka sig og gjörðir sínar því að hinn mennski ófullkomleiki kann að koma í ljós. Ransacked fjallar um mennsk mistök og mannleg og eftirleik sem leiddi til þess ráns á íslenskum almenningi sem ekki er fallin í gleymsku, nema síður væri. Þannig að rannsóknarkrafan sem hér er dögum saman búin að vera í eyrunum á okkur öllum, og heldur vísast áfram, á ekki að takmarkast við rannsókn á mannlegum mistökum í bankasýslu eða hvar sem þau mistök hefjast. Hún á að halda áfram

Það slitnar aðeins á milli en við reynum að halda þeim takti sem kominn var í umræðuna fyrir sérstaka umræðu

Það eru nokkur atriði sem mér finnst nauðsynlegt að við veltum upp núna þegar þetta mál opnast, ef svo má segja, vegna þessarar frestunar sem er til komin vegna beiðni beiðni hagaðila sem eru í þeirri stöðu að framkvæma þá þætti sem hér eru undir. Ég veitti því athygli og kannski beini því til þingsins núna að ræður frá því þetta mál var flutt

Sérstaklega skiptir það máli fyrir þá nefndarmenn sem fá málið til umfjöllunar því að auðvitað hlýtur að koma upp sú staða að það verði kallað eftir umsögnum og fleira slíkt og þá gætu þær fjallað um örlítið víðara svið heldur en akkúrat það þrönga sem er sett fram í þessu breytingarfrumvarpi.

Hvernig stendur sú vinna er snýr að þessum stafrænum lausnum upp á þessa samþættingu sem hér er um fjallað? Ég man eftir umsögn sem lýsti þessu sem þessu sem einhvers lags kvöð og væntanlega á þau sveitarfélög sem nytu greiðslna úr tilteknum sjóðum, að það yrði skylda að setja gögnin í gegnum þetta tiltekna app til að eiga möguleika á að njóta greiðslna út úr því kerfi sem þar var um fjallað.

í dag. Ég fyrir mitt leyti hafði miklar áhyggjur af því að þetta væri ekki raunin, mér sýndist það nú bara á fyrirliggjandi fjármálaáætlun, á fjárlögunum eins og þau lágu og raunar á fyrirvara í greinargerð eins málsins í þessum pakka sem þarna lá svona samhangandi fyrir, að fjármögnunin væri ekki alveg eins klár og menn vildu vera láta og hæstv. ráðherra taldi fullvíst.

að draga úr þeim bótum, því bætta umhverfi sem við getum búið börnum þessa samfélags. En það er sama hvert litið er. Sveitarstjórnarmenn

fjögurra frumvarpa sem voru samþykkt hér heildstætt í fyrra, sem sagt lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, lög um Barna- og fjölskyldustofu, lög um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála og breytingar á lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Það er formaður Það er formaður bæjarráðs í Sveitarfélaginu Árborg, Tómas Ellert Tómasson, fulltrúi Miðflokksins þar í bæ, sem skrifar hér prýðisgóða grein sem einmitt dregur fram hversu mikill kostnaður hafi lent á sveitarfélögum, umfram það sem miðað var við. Það má ekki gleyma því að í greinargerð málsins segir, með leyfi forseta: „Þær breytingar eru að fullu fjármagnaðar bæði hjá ríkissjóði og hjá sveitarfélögum.“ Það virðist mikið vanta upp á hjá sveitarfélögunum. Önnur frétt, með leyfi forseta: „Úrræðaleysi í þjónustu við börn með alvarlegan geðvanda.“ Regína Ásvaldsdóttir, sem er sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, lýsir því í grein 26. ágúst 2021, skömmu eftir að þetta lagasafn var samþykkt,

Þegar við skoðum með hvaða hætti þessum málum hefur undið fram þá er ekki að sjá að þessi lagapakki sem var samþykktur í júní í fyrra

En það virðist vera að mönnum hafi hlaupið kapp í kinn og það þótt algerlega nauðsynlegt að klára þessi mál síðastliðið vor til að hægt væri að flagga þeim í kosningum að hausti.

velferðarnefnd, sem ég geri ráð fyrir að fái málið til umfjöllunar, taki snöggan snúning á. Ég gef mér að nefndin kalli eftir umsögnum um þessa breytingu

að þingmenn sem hafa býsna góða innsýn í þessi mál og hafa óskað eftir setu í nefnd ráðherra um barnamál

þm. Eyjólfur Ármannsson kom inn á það á þeim nótum, ef ég skildi hv. þingmann rétt, að hann teldi skynsamlegt að fresta að fullu allri þessari innleiðingu þar til ákveðnar lagfæringar hefðu verið gerðar.

til að einhver bragur sé á. En staðreyndin er sú að sveitarstjórnarkosningar verða 14. maí í þetta skiptið og nýjar sveitarstjórnir landið um kring taka við 28. maí

að sveitarstjórnarkosningum afloknum. Þetta er það sem ég vildi segja um málið á þessu stigi en ég vil halda því til haga að manni sýnist allt benda til þess að það hafi verið gengið fram með meira kappi en forsjá þegar málin voru keyrð í gegn og kláruð síðasta vor. Við eigum að nýta þetta tækifæri þegar málið er opnað til þess a.m.k. að safna saman gögnum til að auðvelda annaðhvort hæstv. ráðherra eða þingmannanefndinni sem hann virðist ætla að forma aftur þá vinnu sem nauðsynleg er

og það er dálítið flókið að klóra sig í gegnum það hvaðan þær fjárheimildir koma. Í fjárlögum fyrir árið í ár

Hvort þetta sé fjármagn sem var þegar í málaflokknum á einhvern hátt eða hvort það sé hliðrun á fjárheimildum er bara frekar óljóst í fjárlagafrumvarpinu.

í frumvarpinu sjálfu, einu þessara fjögurra, ég bara mundi ekki í hverju þeirra, þetta er dálítið gagnamagn, var beinlínis sagt að ekki væri gert ráð fyrir fjármögnun tengdri frumvarpinu í fyrirliggjandi fjármálaáætlun. Það þóttu mér alveg hreint ótrúleg skilaboð. Málið Málið hafði verið lagt fram að hausti og eflaust verið lagt fram áður en fjármálaáætlun þessa árs var lögð fram, sem var eflaust einhvers lags skýring tæknilegs eðlis.

ég man rétt, gerði miklar athugasemdir við þessa nálgun mína á sínum tíma en tókst nú ekki að sannfæra mig um að það væri nokkurs staðar að finna fulla fjármögnun á þeim verkefnum sem þarna var verið að samþykkja. Hæstv. ráðherra barnamála þá og nú svaraði því til á þeim nótum, ef ég man rétt, að það væri svo mikil arðsemi í því, þessari snemmtæku íhlutun, að það myndi borga upp verkefnið. Það er alveg örugglega rétt að það er mikil arðsemi í því að grípa snemma inn í hjá þeim börnum sem eru á vondum stað í lífinu eða í erfiðum aðstæðum. En það er bara ekki þannig sem fjármögnun opinberra verkefna og laga er greind.

að búa til þessi lög um opinber fjármál, þá getur hann ekki einu sinni farið eftir þeim sjálfur. Þetta er algjört lykilatriði í því að stjórnsýslan, sem sagt ríkið, skili faglega unnum greiningum til þingsins til þess að samþykkja fjárheimildir fyrir.

Ég verð nú að viðurkenna skömm mína hvað það varðar að ég þarf greinilega að lesa mér betur til í lögum um opinber fjármál vegna þess að ef ég man rétt fór ég sérstaklega í óundirbúna fyrirspurn til fjármálaráðherra fyrir ekki mjög löngu síðan. Það gæti hafa verið annað form á því en mig minnir að það hafi verið óundirbúin fyrirspurn. Ég spurði efnislega um það hvers vegna ekki væri horft á tekjuhlutann af því að lífeyrisþegum væri gert auðveldara fyrir að nýta starfskrafta sína áfram, þeir sem það vildu og þeim sem það hentaði. Það var alveg afdráttarlaust svarað að það hefði ekki verið horft til þess að leggja mat á þá tekjuaukningu sem af því hlytist heldur bara kostnaðarhlutanum í hinu opinbera kerfi, í þessu tilfelli því að eldri borgarar nytu áfram þeirra lífeyrisréttinda sem þeir hefðu hvort sem vildu þeir ekki nýta svigrúm til þess að sinna störfum á markaði eða hvers lags störfum sem væru launuð.

því að mér sýnist á öllu að enn sé þetta jafn laust í reipunum og það var og allt sem snýr að skilaboðum sveitarstjórnarstigsins hvað fjármálahlutann varðar er á sömu bókina lært.

heldur um úrræði sem þurfa að byggjast upp fyrir börn með fjölþættan vanda. Það snýst ekki um farsældarlögin og það snýst ekki um þetta frumvarp hér. Hugsunin á bak við farsældarlögin er að draga úr úrræðaþörf á þriðja stigi með auknu samtali á milli kerfanna. Sá sem hér stendur hefur alltaf viðurkennt að það þarf aukið fjármagn inn í úrræði. Við ákváðum, það var meðvituð ákvörðun, að byrja á því að búa til farsældarlögin, byrja á þessum fasa í barnaverndinni, búa til farsældarlögin og auka samtalið milli kerfanna. Sú ákvörðun var tekin í samstarfi milli allra ráðuneyta við Samband íslenskra við hagsmunaaðila í grasrótinni og við fulltrúa allra stjórnmálaflokka og þannig var málinu fylgt eftir í gegnum þingið, farsældarlögunum og þessum barnaverndarlögum. Í þeirri nefnd áttu fulltrúar allra stjórnmálaflokka, og fylgdu því alla leið, nema eins flokks á Alþingi og það var Miðflokkurinn. Þegar sá þingmaður sem var í þingmannanefndinni fyrir hönd Miðflokksins gat vegna veikinda og annarra starfa ekki setið áfram þá sá Miðflokkurinn ekki ástæðu til þess að skipa annan fulltrúa í þessa nefnd. Farsældarlögin eru fullfjármögnuð og má ekki blanda því inn í það þegar við erum hér, að beiðni sveitarfélaganna, (Forseti hringir.) að fresta gildistöku barnaverndarlaga þannig að hægt sé að innleiða þau í auknu samstarfi og samvinnu, eins og þetta mál var.

að því er virðist einn stjórnmálamanna á Íslandi, telji farsældarpakkann fullfjármagnaðan er bara áhugavert. Það er ekkert nýtt innlegg í málið, því miður. Mér hefði þótt meiri bragur á því að ráðherrann kæmi hér og segði: Ég ætlaði mér að ná svona langt en ég bara náði ekki lengra en raunin varð. Það að berja hausnum við steininn og halda því fram að hlutir séu með allt öðrum hætti en þeir eru — það er ekki gott.

Fjármögnun þessara farsældarlaga var unnin með þeim hætti að við fengum hagfræðing til liðs við okkur sem starfaði með ráðuneytinu og með þverpólitískri þingmannanefnd sem Miðflokkurinn átti ekki sæti í á þeim tíma, af því að hann vildi ekki vera í henni og fullmanna hana áfram,

hún færi að koma til baka bæði til ríkis og sveitarfélaga. Ég get sent hv. þingmanni þessar greiningar ef hann hefur áhuga á. Til þess að vera alveg viss þá réðum við hagfræðing sem hefur mikla þekkingu á félagsmálum og sveitarstjórnarmálum, Harald Líndal Haraldsson, sem hefur verið sveitarstjóri og starfað í félagsþjónustu lengi, til að yfirfara þetta og setja sig aftur í samband við öll sveitarfélög. Út úr því kom sú niðurstaða að til þyrfti á bilinu 1,5–2 milljarða inn í farsældarlöggjöfina og þeir peningar skiluðu sér allir. Þeir komu bæði inn til félagsmálaráðuneytis þáverandi og nú til mennta- og barnamálaráðuneytis og inn í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem hefur útdeilt honum til sveitarfélaganna. En þetta er fyrsti áfangi. Þess vegna hrærir þingmaðurinn öllu hér saman. Næsti áfangi eru úrræðin. Þarf fjármagn inn í þau? Já, og ég tek undir með þeim þingmönnum sem hafa talað hér um þau mál. En ég bið hv. þingmann að hræra ekki hlutunum saman og væna aðra um að vera að bulla.

Fyrst smá útúrdúr um þessa áherslu sem hæstv. ráðherra leggur á það að þingflokkar aðrir en stjórnarflokkarnir tilnefni fulltrúa í hans eigin nefnd um þessi mál sem er ætlað að manni sýnist, miðað við orð ráðherra hér í pontu, fyrst og fremst til að múlbinda þá fulltrúa sem valdir eru til starfa í slíkri nefnd. nefnd. Áherslan sem hæstv. ráðherra leggur á það að ég sé hér sem þingmaður Miðflokksins úti að aka í umræðunni vegna þess að Miðflokkurinn hafi undir lok þessarar vinnu ekki átt fulltrúa í nefndinni bendir til þess að þetta sé sama nálgun og átti að viðhafa hjá ríkisstjórninni í tengslum við svokallað miðhálendisfrumvarp

erfiðara fyrir á seinni stigum á grundvelli þess að flokkur þeirra hafi átt sæti í einhverri nefnd sem fulltrúar ráðherra hafa fullt forræði á. Þá er verr af stað farið en heima setið hvað það samráð varðar. Við þingmenn eigum auðvitað að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Það er okkar að skoða og gagnrýna hvernig til hefur tekist með þá lagasetningu sem hér var keyrð í gegn í fyrra til til að hæstv. ráðherra gæti barið sér á brjóst í kosningabaráttu að hausti. Ég held að við séum öll sammála um það að fremst viljum við hafa velsæld barna og farsæld barna. Leiðirnar að því eru margvíslegar en gagnrýnin á það með hvaða hætti hefur verið haldið á þessu málapakka stendur, sérstaklega er varðar fjármögnunina.

Virðulegur forseti. Ég er ekki kominn hingað til að fara eitthvað djúpt í efnislega umræðu um málið sjálft, efnisatriðin sjálf sem snúa að barnaverndinni eða neitt slíkt. Ég held að við séum flest hér í þingsal þeirrar skoðunar að það eigi að styðja þetta. Hugsunin á bak við þetta allt saman er mjög góð. Mig langar hins vegar að gera grein fyrir ákveðnum þætti út af forsögunni sem mér finnst skipta svolítið miklu máli

og að til þess þurfi meiri tíma til undirbúnings en upphaflega var áætlaður.“ Þetta er auðvitað allt saman gott og blessað. Kemur reyndar svolítið á óvart að þarna spili kosningar til Alþingis mikið inn í vegna þess að það er alveg óskaplega fyrirsjáanlegur atburður og vel hægt að gera grein fyrir og vinna í kringum, verður að segjast alveg eins og er. Það gildir kannski aðeins öðru máli með til að mynda heimsfaraldur. Ég ætla reyndar að leyfa mér að viðra þá skoðun mína hér að heimsfaraldur sé stundum notaður til að útskýra alls kyns tafir en ég ætla hins vegar ekki að halda því fram að það hafi endilega verið raunin í þessu máli. En það þekkjum við og höfum oft orðið vitni að, að þessi blessaði heimsfaraldur hafi verið notaður til að útskýra hluti sem tengjast honum ekki með neinum hætti. En eins og ég segi, ég ætla ekkert endilega að vera að halda því fram að það eigi við hér.

er greinilega að raungerast hér ef marka má þessa greinargerð þar sem talað er um að tilfærsla málaflokka innan Stjórnarráðs Íslands og breytt skipan ráðuneyta hafi hér haft eitthvað um þetta allt saman að segja.

þau vinnubrögð að þrír aðilar skipti með sér verkum og hafi fáa með í ráðum þegar er verið að hluta niður ráðuneyti og skipta þeim aftur upp

til er innan Stjórnarráðsins var ekki nýtt sem skyldi og hún var eiginlega ekki kölluð að borðinu fyrr en allt var um garð gengið. Þetta er allt að raungerast hér í þessu máli sem mér finnst full ástæða til að halda til haga þrátt fyrir að ég vilji svo sannarlega ekki standa í vegi fyrir því að efnislega nái þetta mál fram að ganga, bara engan veginn. Ég vil halda því til haga í framhaldi af þessari umræðu sem varð um Stjórnarráðið og skiptingu þess að þetta snerist allt um kosningaúrslitin en ekki skilvirkni. Mig langar aðeins í þessu samhengi að vísa í nefndarálit sem minni hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar flutti við það tilefni og þar sagði: „Engar markvissar áætlanir eða hugmyndir hafa verið kynntar um hvernig ráðuneytin muni vinna saman og hvernig tryggt verði flæði upplýsinga og samvinna milli þeirra sem er forsenda þess að uppskiptingin geti gengið upp. Svo virðist sem ríkisstjórnin sé að lofa því að vinnubrögð muni breytast á einni nóttu með því einu að skrifa um það yfirlýsingar í greinargerð, án undirbúnings, samráðs eða aðkomu sérfræðinga og hagsmunaaðila og þvert á ráðleggingar þeirra sem best þekkja til um fyrirkomulag stjórnsýslukerfa. Ekki verður fram hjá því litið að í umsögnum og hjá gestum sem kallaðir voru fyrir nefndina voru viðraðar verulegar áhyggjur af því að tilfærsla verkefna á milli ráðuneyta gæti í einhverjum tilvikum bitnað á þeirri þjónustu sem stofnunum er skylt að veita samkvæmt lögum.“ Þetta er síðan, eins og ég nefndi, eitt af því sem er nefnt í greinargerðinni ásamt því að kosningar til Alþingis virðast hafa komið flatt upp á menn einhverra hluta vegna og síðan er talað um heimsfaraldurinn og fleiri atriði og margt af því er örugglega gott og gilt. Þetta mál og það sem fram kemur í greinargerðinni er eitt af því sem mun væntanlega detta í þann sarp sem tekinn verður saman í stöðumatsskýrslu sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á að fá um þessar breytingar sem gerðar voru á Stjórnarráðinu, þeirri miklu uppstokkun og hvernig það allt saman gengur fyrir sig og hvort það sé að raungerast sem margir höfðu áhyggjur af og undirritaður þar með talinn, að ekki hafi kannski verið nægjanlega vandað til verka. Ég ætla líka að halda því til haga að ég efast ekki í eina mínútu um góðan vilja hæstv. ráðherra til að huga vel að hagsmunum barna.

þá málaflokka sem tengjast börnum og reyna að samhæfa hluti og gera hluti skilvirkari í þeim tilgangi að börnin njóti vafans og að hagsmunir þeirra séu alltaf í forgrunni, bæði í löggjöf og öllum þeim úrræðum sem grípa þarf til þegar hagsmunir þeirra er undir og ég fagna því auðvitað. En mig langar líka áður en ég lýk máli mínu að lýsa yfir vonbrigðum mínum með það að þrátt fyrir þennan góða vilja og fögur áform og fyrirheit þá hefur það gengið miklu hægar en að

Það er ekki neinn illur vilji á bak við það. Ég geri mér grein fyrir því að það getur verið flókið að fara í svona viðamikil verkefni eins og hæstv. ráðherrann hefur verið að tala fyrir og er í miðju kafi við að innleiða. Ég árétta það að á sama tíma og ég styð hann til allra góðra verka í því að mér þætti vænt um að sjá þess merki fyrr en síðar að biðlistar styttist.

eitthvað af þeim áhyggjum sem við vorum með virðast vera að raungerast þótt ekki sé lengra liðið frá því að þessi skipting var sett í lög.

Bara til þess að halda því til haga, af því að hv. þingmaður var að vitna til þess og eiginlega að reyna að draga það fram að þetta frumvarp væri fram komið vegna uppstokkunar ráðuneyta og það væri eiginlega aðalástæðan, og þar voru nefnd nokkur atriði sem hefðu þar áhrif,

svona glittir jafnvel í að það sé hægt að ná samstöðu um að ganga lengra varðandi þá skilvirkni og annað í barnaverndarkerfinu þá finnst mér það vera eitthvað sem þurfi að skoða líka og verður örugglega skoðað sérstaklega í nefndinni.

var svo sem ekkert að halda því fram að þetta væri algjört aðalatriði í málinu, uppstokkun Stjórnarráðsins, en mér fannst bara mjög mikilvægt að halda því til haga vegna þess að það var svo stór aðgerð. Það var líka mjög kostnaðarsöm aðgerð. Við fórum svo vel yfir það í vinnslu málsins að það gæti verið vandasamt að gera þetta. Ein af þeim röksemdum sem við vorum einmitt að benda á í því var að með

og auðvitað væri það endanlegt markmið að útrýma þeim algerlega. Ég held að börnin okkar eigi það skili að þau komist alltaf beint í þá þjónustu sem þau

hefur skipt sér allt of lítið af leik- og grunnskólastiginu, hvað gerist þar. Fjármagnið hefur komið frá jöfnunarsjóði. Síðan hafa auðvitað grunnskólalögin og leikskólalögin verið á hendi menntamálaráðherra en allt of lítið samtal verið um það hvaða þjónusta fer þar fram, hvernig skólaþjónustan á vera,

þriðja stigs úrræðunum. En við þurfum fyrsta og annars stigs úrræði líka vegna þess að það eru þau sem geta dregið úr þriðja stigs úrræðum. Það er ekki eðlilegt í íslensku samfélagi að þeim fjölgi alltaf ár frá ári, þeim börnum og þeim fjölskyldum sem þurfa á að halda þriðja stigs úrræðum í samfélaginu.

og þá er þetta eitt af þeim málum sem við hljótum að þurfa að skoða með tilliti til þessa. En að öðru leyti vil ég bara þakka hæstv. ráðherra fyrir skoðanaskiptin.

Það getur ekki staðist. Ef þetta sparar í raun og veru fjármagn til lengri tíma þá hljótum við að vera að seinka því að fá þann sparnað.

þegar menn fara í svona rosalega mikla uppstokkun og þegar menn gera það með þeim vinnubrögðum sem viðhöfð voru og við gagnrýndum mjög harkalega á sínum tíma, þegar menn tiltaka einhverjar kostnaðartölur, hvað þetta kosti, þá geta menn ekki tínt allt til. Menn geta auðvitað ekki séð allt fyrir en það er hægt að reyna að greina það og það var reynt. En að sjálfsögðu er úti um allt falinn kostnaður. Það liggur alveg í hlutarins eðli. Sumt af því verður hægt að greina eftir á en annað ekki. að við séum að tala um þetta mál núna þá á þetta við um mörg önnur mál og mörg önnur ráðuneyti og það á meira eftir að koma upp úr kafinu í því. En hryggjarstykkið í því sem ég var að reyna að halda til haga var bara nákvæmlega þetta: Við gagnrýndum það þegar þessi ríkisstjórn var mynduð hversu lítið var kallað eftir greiningu og rýni sérfræðinga á því hver áhrifin af þessari tilteknu uppstokkun yrðu, hversu heppilegt það yrði að hafa svona mikla uppstokkun t.d. Ég held að allir hafi verið tilbúnir til að kvitta upp á það að það getur verið vel réttlætanlegt að skipta Stjórnarráðinu upp með einhverjum tilteknum hætti þótt það

svona hlutir ættu einmitt ekki að vera falinn kostnaður. Það á að leggja mat á áhrif og kostnað stjórnarfrumvarpa, hvenær ávinningur af þeim skilar sér eða hvort

þrátt fyrir að það sé mjög augljóst að þau verði einhver miðað við orð ráðherra. Það væri einungis rétt að þetta hefði engin áhrif á fjárhag

ríkissjóð liggja. Hann hefur verið mjög vakandi við þá vinnu, bæði þegar kemur að fjárlagagerðinni og öðru slíku. Þetta sem snýr að uppstokkun ráðuneyta sem ég var að nefna, ég vil bara að bíða og sjá, svo ég árétti það, t.d. hvað kemur út úr þessari stöðumatsskýrslu. Mér fannst svona pínulítið á þeim tíma þegar það var sett inn að það hafi verið gert svona vegna þess að menn fundu að þeir voru ekki alveg með fast land undir fótum þegar farið var af stað í það að reyna að greina hver rökin væru fyrir uppstokkun og tilflutningi verkefna, því að þetta virtist oft vera svolítið tilviljunarkennt, að þá gæti það verið gott útspil að setja einhvers konar stöðumat inn í það.

nefndi heimsfaraldur og loftslagsmálin sem æðri markmið og allt gott og blessað með það. En það var svo margt annað sem var gert og sagt og mörg önnur uppskipting þarna að baki sem maður getur ekki séð nein rök

Þetta er eitthvað sem ég hef sagt margoft áður en einhverra hluta vegna hefur ekkert gerst neitt enn þá og þá finn ég mig knúinn til að minna á þetta enn einu sinni

Það er sama með ársskýrslur ráðherra. Við erum með í fjármálaáætlun og fjárlögum ákveðna mælikvarða um hvaða árangri stjórnvöld ætla að ná með stefnu sinni. Mælikvarðarnir eru einfaldlega

og ef áhrifin eru þau sömu og þau eru í núverandi kerfi þegar það er búið að breyta. Þá er þegar allt kemur til alls enginn ávinningur í raun og veru. Það verður áfram nákvæmlega sami kostnaður í öllu kerfinu, kannski hliðrast til hvar álagið lendir en heildin sem slík er nákvæmlega sú sama.

Það er nokkurn veginn hægt að skálda upp hvernig tókst með stefnu stjórnvalda. Þau geta hrósað sér endalaust fram og til baka af því að mælikvarðarnir eru svo lélegir að það er nokkurn veginn hægt að draga upp

um stefnumótun stjórnvalda. Þetta frumvarp er stór hluti af stefnumótun stjórnvalda fyrir fram þrátt fyrir að það hafi ekki verið nein áhersla á þennan málaflokk svo ég muni eftir í kosningunum 2017.

um ábyrgð ráðherra á stefnumótun fyrir málefnasvið og málaflokka sem undir hann heyra, með leyfi forseta: „Í fyrsta lagi er stefnumótun ætlað að tryggja að ljóst sé að hvaða markmiðum og áherslum stefnt er á hverju málefnasviði og að fyrir liggi skýr forgangsröðun,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

hvaða leið á að velja, þar kemur pólitík inn í. Hérna erum við búin að fá faglegar greiningar á því hvaða leiðir eru í boði og hver kostnaðaráhrif þeirra eru.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

Þarna eru mælikvarðarnir til staðar og þá ætti að vera hægt að leggja fram hverjar breytingarnar á þeim eru. Það er mat á áhrifum.

mat á helstu áhættuþætti og áskoranir.“ Aftur á vel við hérna: Þetta er ákveðið samstarfsverkefni ríkis og margra sveitarfélaga, hvað fjármögnun varðar hjá ríkinu t.d. inn í jöfnunarsjóð og svo þessi samvinna margra sveitarfélaga um hvert

þá hef ég áhyggjur af þessum lögum, eðlilega. Ef þetta er ekki satt þá hef ég áhyggjur af fjárlögum. (Gripið fram

Hérna er framkvæmd að lögum. Hérna er verkefni sem við þurfum að fara í. Það kostar þetta og þetta mikið. Og við segjum við fjármálaráðuneytið: Hérna eru tillögur okkar að fjárheimildum fyrir þennan málaflokk. Og fjármálaráðuneytið segir: Nei.

við vinnum síðan eftir og rökræðum hérna á þingi hvort sé góð forgangsröðun fjárheimilda og ýmislegt En fjármálaráðherra segir nei. Ég velt því fyrir mér, af því að við erum ekki með þetta svokallaða fjölskipaða stjórnvald,

Ég átta mig ekki á því. Ég skil það ekki, sérstaklega af því að það er hæstv. mennta- og barnamálaráðherra sem ber ábyrgð á þessum lögum en ekki fjármálaráðherra. Ef fjármálaráðherra myndi segja nei í því tilviki, hver bæri þá ábyrgð gagnvart þeim sem þurfa að þiggja þessa þjónustu eða bara sinna þessari þjónustu yfirleitt? Það er ekki fjármálaráðherra sem er með fjárveitingavaldið, það er Alþingi.

Við höfum ekki hugmynd um það hvort það sé í rauninni búið að stilla til framkvæmd á ýmsum lagabálkum þannig að þeir séu í raun og veru vanfjármagnaðir að mati fagráðherra vegna þess að fjármálaráðherra sagði: Nei, þú færð minni pening en þú heldur eða telur að þú þurfir til að uppfylla þína ábyrgð og þínar skyldur sem fagráðherra.

Þar unnum við þessar greiningar sem hv. þingmaður var að tala um. Varðandi barnaverndarlögin þá skal það bara viðurkennt að við unnum ekki jafn djúpar og ítarlegar greiningar á því en erum hins vegar núna að vinna í því í nýju mennta- og barnamálaráðuneytið að búa það til þannig að við séum að vinna með sama hætti með öll mál eins og við unnum með farsældina.

En það sem mér finnst vanta inn í sérstaklega málefni barna eru allar þessar hagrænu greiningar. Þegar við erum að tala um þessi mýkri mál, sem eru velferðarmál og menntamál og

Ef það er hálfs árs seinkun eða eitthvað því um líkt, hálft ár á hversu mörgum stöðugildum sem munar þarna á milli, það telur ansi hratt. Það er alveg þess virði að sýna það. Ég hef heyrt þennan kórsöng nokkuð oft á undanförnum fimm árum. Ýmist eru þessar ábendingar mínar bara hunsaðar þrátt fyrir að það standi mjög skýrt í lögum um opinber fjármál hvað og hvernig eigi að fara að þessu,

dag er ekki að fara að skila einhverjum ávinningi á einu, tveimur, þremur árum, ekkert sem heitið getur. Jú, jú, kannski einu stöðugildi minna í einhverri barnaverndarnefnd o.s.frv., en ávinningurinn verður eftir 10, 15, 20 ár. ár. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því og vera með tölusetta mælikvarða á það hverju það er skila og hvenær og hvaða úrræði eru að skila og hvenær. Það erum við ekki með í dag en við gerðum það í farsældinni. Síðan gerðum við þetta í málefnum fanga, beittum sömu reiknihugmyndafræði þar í félagsmálaráðuneytinu, þótt ég sé ekki með þau mál lengur, og við ætlum að gera þetta í mennta- og barnamálaráðuneytinu, þ.e. að snúa þessu þannig við. Við erum að vinna núna í skipulagsbreytingum í ráðuneytinu til að skerpa á þessu þannig að ég reikna með því að næsta haust eigum við að geta

þar sem hann var að tala um úrræði fyrir börn með alvarlegan þroska-, hegðunar- og geðvanda. Og nei, það eru ekki til viðeigandi úrræði fyrir þann hóp. Þetta er náttúrlega mjög alvarleg staða sem bæði sveitarfélög og ríki standa frammi fyrir. Það vantar svakalega sérhæfð úrræði fyrir þennan hóp sem er með mjög þungar

alla vega frá því að ég var barn. Það eru gögn á heimasíðu þeirra frá 2007 þar sem er hægt að sjá hvernig nemendum líður og fleiri upplýsingar um

eru 27% barna í 10. bekk ánægð með líf sitt eða alla vega segja að sú staðhæfing lýsi þeim mjög vel. Ofbeldi hjá börnum hefur einnig aukist. Árið 2012 voru 78 ofbeldisbrot skráð hjá lögreglu þar sem grunaðir voru yngri en 18 en árið 2021 voru brotin orðin 219. 90 börn 17 ára og yngri eru einnig á sakaskrá og ekki er tiltekið í hversu langan tíma. Ég vil bara að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hafi þessar tölur og þetta í huga.

en síðan þegar við förum að skipuleggja úrræðin sem við ætlum að grípa til til þess að aðstoða við þessar aðstæður þá þurfum við að vita hvað virkar og hvað virkar ekki. Þess vegna erum við að byggja upp þetta nýja mælaborð sem á að verða hjartað í þessari farsældarlöggjöf, á að verða stjórntækið sem á að stýra því hvað við gerum og hvað ekki, af því að eitt er að mæla hinn hagræna ávinning en svo er það að mæla vellíðunarávinninginn líka, hvernig börnunum líður, hvernig þeim gengur o.s.frv. og láta þetta tvennt tala saman.

til þess að draga úr vanlíðan þarna? Hvað áhrif hefur svefn? Hvað áhrif hafa tómstundir og fleiri þættir? Heyrðu, það eru úrræði sem er verið að nota norður á Akureyri sem virkar vel. Er það, virkar það vel? Hvernig vitum við það? Hvernig mælum við það? Hvernig mælum við árangurinn af því þar?

vinna að því að búa til úrræði eða innleiða úrræði annars staðar frá þar sem við erum væntanlega ekki að fara að finna upp hjólið alltaf, en auðvitað líka að gera

börnum og ofbeldi í því samhengi og einnig að taka svolítið hugsunina með að börn séu á sakaskrá og fleira og skoða hvaða áhrif þetta getur haft t.d. á sjálfsmynd og annað þar sem þetta er ekki það sem við þetta er ekki það sem við viljum stefna að í nútímasamfélagi. Við vitum að aðferðir virka sem eru meira á þann veg að við byggjum upp einstaklinga og að

það verði teknar margar fagstéttir með og haft mikið samráð við alls konar fagstéttir. — En ég vil bara þakka fyrir þessa umræðu í dag.

Ég tel að ástæðan fyrir frestun framkvæmdarinnar á þeim lögum sem hér er farið fram á í þessu frumvarpi gefi til kynna og sé vísbending um að það sé rétt.

til að innleiða þetta kerfi en raunin hefur verið önnur. Þetta eru mjög umfangsmiklar breytingar og flóknar og tímafrekar, eins og kemur fram í greinargerðinni. Ég tel að fámennið, sérstaklega á landsbyggðinni, sé einfaldlega það mikið að það beri ekki tvöfalt kerfi.

Það var hins vegar eitthvað sem var unnið í samkomulagi. Við erum að stíga skref í ákveðna átt en menn geta haft á því misjafnar skoðanir. En ég held að það hafi verið mikilvægt og að þessi mál hefðu í heild sinni ekki farið í gegn nema af því að við vorum búin að ná tiltölulega góðu samkomulagi um þau.

að nálgunin í þessu máli þurfi að vera hagsmunir barnsins, hagsmunir barnsins. Ég veit það eru flóknir hagsmunir á bak við þetta, pólitískir og sveitarstjórnarstigið og annað slíkt, en við verðum að geta unnið þetta algerlega í sameiningu

í þessum málaflokki. Ég held að veikleikar okkar séu dreifbýlið, fámennið og ef við getum yfirunnið það og snúið því upp styrkleika í þessum málaflokki þá erum við í góðum málum í barnaverndarmálum á Íslandi.

Virðulegur forseti. Þá er loksins komið minnisblað frá Bankasýslu ríkisins eftir margra vikna bið, minnisblað sem fjárlaganefnd fundar um í fyrramálið. Þingmenn fá þar af leiðandi nokkra klukkutíma til að kynna sér það. Í dag kom minnisblað frá fjármálaráðuneytinu sem er athyglisvert fyrir margra hluta sakir þar kemur m.a. fram að að því er varðar hæfisreglur stjórnsýsluréttar hafi engar aðstæður verið fyrir hendi sem voru til þess fallnar að valda vanhæfi ráðherra þegar hann tók ákvörðun um það hvort skyldi samþykkja tilboð eða hafna þeim, þrátt fyrir að faðir hans hafi verið á meðal kaupenda. Þetta er auðvitað allt

ráðherra kæmi og héldi framsögu þar sem ráðherra var ekki til staðar þegar þetta frumvarp var lagt fram

Virðulegur forseti. Kemur hæstv. ráðherra sem einmitt var óskað eftir að yrði hér í umræðunni um fiskeldi og tek ég honum fagnandi. Það var um það rætt á fundi þingflokksformanna með hæstv. forseta að

hlýjar manni um hjartaræturnar. Eins og menn þekkja þá náði ég ekki að mæla fyrir þessu frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Forsendur fyrir veitingu tímabundinna undanþága samkvæmt lögum um fiskeldi og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnir voru

Endurskoðað umhverfismat skal ná til upphafs framkvæmdar. Þá verði heimildir til bráðabirgða einungis veittar í sérstökum undantekningartilvikum, svo sem til að koma í veg fyrir sóun á verðmætum eða slys

eftir á. Mig langaði að fá að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann sé sannfærður um að þessar breytingar á lögum sem hér er verið að leggja til standist að fullu EES-rétt um umhverfismat og skyldur þar um.

og ef hv. þingmaður er með málefnalegar athugasemdir um að þetta sé eitthvað sem standist ekki þá er mikilvægt að það komi fram og komi þá fram við vinnslu málsins. Ég held að við skulum bara tala um hlutina eins og þeir eru þegar kemur að þessum málum. Ég er ekki bara að kynnast þessu sem

Þó að viljinn sé góður þá er þetta mál með þeim hætti að það kallar mjög á það að menn fari vel yfir málin. Það hafa menn

Ég spyr að þessu vegna þess að það er lykilatriði í tilskipun 2011/92 frá Evrópusambandinu að skilyrði fyrir því að veita megi framkvæmda- og starfsleyfi til starfsemi sem hefur umtalsverð umhverfisáhrif er að umhverfismat, gilt umhverfismat hafi farið fram áður en leyfi er veitt. Ég veit ekki betur en að Landvernd og jafnvel fleiri náttúruverndarsamtök hafi hafi lýst efasemdum um að sú leið sem hér er farin standist alveg örugglega EES-rétt og stjórnvöld hafa, eins og hæstv. ráðherra veit, brennt sig á því að setja lög sem standast ekki þau viðmið um gilt umhverfismat.

horfa aðeins aftur í tímann í þessu máli. Í október 2018 breytti íslenska ríkið lögum um fiskeldi en tókst ekki betur en svo að breytingin brýtur í bága við átta greinar í reglum EES um mat á umhverfisáhrifum. Eftirlitsstofnun EES-samningsins, ESA, hefur komist að þeirri niðurstöðu að þetta hafi verið brot. Það var verið að veita rekstrarleyfi án umhverfismats og án aðkomu almennings.

finnst hæstv. umhverfisráðherra um að koma í veg fyrir óafturkræft tjón á þeim sameiginlegu verðmætum þjóðarinnar sem lífríki sjávar, vatna og lífríki í ám landsins ber með sér? Að við séum ekki að ganga svo mjög á náttúru landsins að við leyfum okkur hvað sem er með því að festa í sessi heimild til að gefa út rekstrarleyfi til bráðabirgða þrátt fyrir ófullnægjandi umhverfismat?

Og af hverju eru menn búnir að setja þessar reglur og lög? Jú, það er til þess að vernda lífríkið og þegar menn fara út í hluti eins og í þessu tilfelli fiskeldi eða hvað annað þá sé það gert með þeim hætti að það verði sem allra minnstur skaði af.

sá sem hér stendur eða sá sem kemur á eftir mér að fara í gegnum sama hringinn. Ég held að okkar tíma sé miklu betur varið í aðra hluti, með fullri virðingu fyrir því að koma með frumvarp til að koma til móts við athugasemdir vegna þess að frumvarpsgerðin og lagasetningin á

Það er verið að benda stjórnvöldum og hæstv. ráðherra á mikilvægi þess að fram fari fullnægjandi umhverfismat. Þeir sem gerst þekkja í þessum málaflokki hafa bent á það að með þessu frumvarpi sé verið að festa í sessi ákveðna óráðsíu og ákveðinn slaka varðandi umhverfismat þegar verið er að veita leyfi til fiskeldis. Um það snýst vandinn. Það er verið að setja í lög vinnubrögð sem eru óboðleg varðandi veitingu leyfis,

hringir.) Það er ekki þannig sem við gerum þetta. Við þurfum að vanda okkur.

þess eðlis að það var ekki fullnægjandi. Þá fara menn í þá vegferð að bæta úr því. Það er það sem verið er að gera. menn annars koma fram með frumvarp sem þetta? Þess vegna skil ég ekki alveg þennan málflutning og þessa nálgun, svo ég sé alveg hreinskilinn.

honum. En það sem auðvitað stingur hérna er að það er verið að veita bráðabirgðaleyfi fyrir vinnslu.

vinnsla. Það er hægt að nýta fóðurafganginn í alls konar uppgræðslu og vatnið frá því líka í alls konar ræktun, þetta er eitt það besta sem þú færð fyrir plöntur og annað. Þannig að við vinnum rosalega mikið á því að breyta þessu. Ég

Virðulegi forseti. Hér ræðum við frumvarp sem fylgir ákveðnu mynstri. Það mynstur er að ríkið brýtur lög, eftirlitsaðili ávítar ríkið og ríkið reynir þá að setja lög sem réttlæta brotið. Hér er það umhverfið sem líður fyrir þetta ferli og þetta mynstur. Við höfum séð þetta gerast áður og við erum að sjá þetta gerast aftur.

og nú sjáum við enn eitt ógeðsfrumvarpið lagt fram þar sem á að heimila allt slíkt. Hér fyrr í vor reyndi hæstv. heilbrigðisráðherra það sama með frumvarpi um nauðung

því við viljum græða peninga á mengandi hátt. Allt er þetta síðan réttlætt með því að almenningur fái að taka þátt í ákvörðunarferlinu. Árið 1969, þegar ég fæddist, skrifaði Sherry nokkur Arnstein merka grein um tegund og stig þátttöku almennings í ákvarðanatöku. Hún skilgreindi átta þrep, allt frá því að hreinlega villa um fyrir fólki yfir í fullt íbúalýðræði. Þetta frumvarp

Mig langar að lesa eftirfarandi samtal úr bókinni, með leyfi forseta: „Já, en plönin voru gerð opinber. Opinber? Ég þurfti að fara ofan í kjallara til að finna þau. Já, þar er kynningardeildin. – Ég þurfti vasaljós. Æ, já perurnar voru sennilega sprungnar eða bilaðar. Já, það sama gilti um stigann. Hann var bilaður. Já, en fannstu ekki plönin? – Jú, ég gerði það, á botninum á læstum skáp inni á ónotuðu klósetti sem var með skilti á hurðinni sem á stóð: Passið ykkur á blettatígrinum.“

Þetta gengur þannig fyrir sig að við innleiðum mjög lítinn hluta af því sem gerist í Evrópusamstarfinu, Evrópusambandinu, en við innleiðum lög af því að við tökum þátt í ákveðnum hluta af samstarfinu. Hugsunin er þessi:

það hefur ekkert með það að gera hvaða skoðanir menn hafa á fiskeldi til eða frá, ekki neitt. Svo getum við tekið umræðuna um fiskeldi eða aðra atvinnustarfsemi.

En það sem ég var að benda á hafði ekkert með fiskeldi að gera per sé heldur það að eftirlitsstofnun bendir á að við séum að gera hluti rangt og í stað þess að viðurkenna einfaldlega það að við vorum að gera hlutina rangt

En almenna reglan er sú í öllu þegar kemur að lögum og reglum í þessu samhengi þá reyna menn, og við þekkjum það nú svo vel, Íslendingar, því að margt hefur óvænt komið upp, að hafa einhverja leiðir ef einhverjir hlutir koma upp sem menn sjá ekki fyrir.

er að með þessum lögum er það gert mögulegt að gefa út bráðabirgðaheimildir fyrir starfsleyfi þó svo að umhverfismat hafi ekki verið fengið. Hættan er sú, þar sem bæði er hægt að gefa þetta út til eins árs og framlengja það til árs í viðbót, að óafturkræf eyðilegging á umhverfinu hafi átt sér stað á þeim tíma. Það er vandamálið sem ég sé. Það er hægt að brjóta á umhverfinu án þess að hægt sé að taka það til baka, kannski aðeins flóknara með fiskeldi en þetta er fordæmi sem við getum þá farið að nota fyrir aðra umhverfisþætti og við segjum bara: Já, en ráðherra getur gefið út bráðabirgðaheimild.

vegna þess að við verðum að láta umhverfið njóta vafans í þessu tilfelli.

„Landvernd telur að eins og áformunum sé lýst sé vandséð hvernig boðaðar breytingar muni koma til móts við það sem ESA telji ámælisvert. Skýrt sé að það sé brot á EES-reglum að veita leyfi til framkvæmda eða starfsemi sem heyri undir lög um umhverfismat án þess að gilt umhverfismat hafi farið

„sérstök undantekningartilvik“ sé áfram hætta á því að heimildin verði í reynd meginregla fremur en undantekning. Í því sambandi þurfi að hafa í huga að sjaldgæft sé að leyfi séu felld úr gildi vegna annmarka á umhverfismati.“

Eigi beiting heimildarinnar ekki að verða meginreglan um þau tilvik sem undir hana geti fallið verði því að afmarka með skýrari hætti en gert sé í frumvarpinu hvers konar tilvik geti fallið undir hana.“

með eitthvert plan B sem getur valdið því að einhver komist fram hjá hlutunum.

afstaða tekin til þess hvort og þá að hvaða marki vikið sé frá almennum reglum um meðferð slíkra ákvarðana. Betur færi á því að skýr afstaða til þessa atriðis kæmi fram í texta ákvæðisins.

fyrir fram.“ Við vitum núna meira um laxeldi í sjó og við eigum að stíla inn á það að færa þetta upp á land. Við ættum,

að ræða það og koma því þannig fyrir að við værum virkilega að taka á þessu og værum að reyna allt sem við gætum til að lágmarka þann skaða sem fiskeldi í sjó veldur náttúrunni, að við værum hreinlega að banna það. Ég held að það sé næsta skref og það verði í framtíðinni talið eitt af því

að markmið stjórnvalda er að vandað sé til umhverfismats, það sé almennt í samræmi við gildandi kröfur. Almennt er því gengið út frá að sú staða komi ekki upp

hugsanlegar, mögulegar, einhverjar smá undantekningar, en hvað er þetta mikið? Ég sá ekki í tölum hversu oft svona var kært og hversu margar undantekningar voru þarna á undan vegna

fulltrúi ríkisstjórnarinnar kemur hingað í pontu eða fram opinberlega og segir okkur að svart sé hvítt, að hér sé bara verið að festa og lagfæra og koma til móts við við það sem ESA hefur bent á og hér sé verið að varðveita og koma í veg fyrir tjón á verðmætum en lítið fjallað um það sem er í rauninni verið að festa í sessi. Það er heimild í lögum til útgáfu leyfis til bráðabirgða án þess að fyrir liggi umhverfismat. Það er það sem er verið að festa í sessi. Í stuttu máli hefst þetta mál á því að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála úrskurðaði haustið 2018 að fella skyldi úr gildi rekstrarleyfi og starfsleyfi Fjarðarlax og Arctic Sea til laxeldis í sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði.

fimlega við, gekk rösklega til verks og lagði fram frumvarp um breytingar á lögum um fiskeldi sem fólu í sér sérstaka heimild ráðherra til að veita rekstrarleyfi til bráðabirgða ef fyrra rekstrarleyfi væri fellt úr gildi

við þá ákvörðun. Náttúruverndarsamtök beindu í kjölfarið á þessu kvörtun til ESA

Þetta eru ákvæði Evróputilskipunar og við erum að fylgja þessum reglum. Við erum að fylgja þeim reglum að veita ekki svona leyfi nema gilt mat á umhverfisáhrifum liggi fyrir.

Við þessu segist ráðherra vera að bregðast núna með því að festa þennan óskapnað í lög. Það var auðvitað fyrst og fremst verið að bregðast við því að það er verið að veita leyfi til fiskeldis án þess að það sé búið að uppfylla skilyrði um að fram fari fullnægjandi umhverfismat. Markmiðið með þessu frumvarpi hæstv. umhverfisráðherra virðist vera að treysta heimild með lagasetningu, eins og ég hef margtuggið hér í kvöld, sem ESA hefur gert alvarlegar athugasemdir við. Hefur þetta

enda leiðir það af núgildandi ákvæði og beitingu þess hingað til að fiskeldisfyrirtæki geta gengið í rauninni að því vísu að annmarkar á umhverfismati hafi ekki nein áhrif, hafi engar aðrar afleiðingar en þær að bæta þurfi seinna úr slíkum annmörkum, að þau geti gengið að því vísu að þau séu með sín leyfi og haldi sínum leyfum þrátt fyrir að það hafi risið rauð flögg, það þurfi ekki að passa að þetta standist allt skoðun sem verið er að framkvæma af því að ráðherra muni alltaf redda þessu. Það er verið að leyfa útgáfu bráðabirgðaleyfa þrátt fyrir að það sé ekki til staðar fullnægjandi umhverfismat. Með því að festa þetta svona kirfilega í sessi er verið að draga úr hvata þessara fyrirtækja, fiskeldisfyrirtækjanna, til að vanda til verka við umhverfismat. Það er í rauninni þvert á móti verið að segja: Kastið til höndum varðandi þá vinnu af því að þið fáið alltaf bara bráðabirgðaleyfi

Það hefur verið bent á það í aðdraganda þessa frumvarps að lagasetningin muni geta leitt til þess að framkvæmdaraðilar, þ.e. fiskeldisfyrirtækin, muni í auknum mæli skila inn illa unnu og ófullnægjandi umhverfismati í trausti þess að leyfisveitendur veiti þeim leyfi til bráðabirgða án þess að framkvæma fyrst gilt umhverfismat.

það þarf að koma í veg fyrir óafturkræft tjón á verðmætum. En hver ætlar að hugsa um verðmæti í lífríki hafsins og lífríki vatna og í þeim ám sem eru hér hringinn í kringum landið?

koma í veg fyrir að þessi heimild til að veita bráðabirgðaleyfi án þess að fullgilt umhverfismat hefur farið fram verði ekki lögfest. Ég svei mér þá er reiðubúin til að aðstoða við það að reyna að vinna gegn þessu af því að þetta er

Með hagsmuni náttúru og þar með almennings og komandi kynslóða í huga væri miklu nær að leggja aukna áherslu á umhverfissjónarmið eins og þróunin er alls staðar annars

þeim reglum sem við erum búin að skuldbinda okkur að fara eftir. Þetta er auðvitað í þágu allra jarðarbúa en fyrst og fremst í okkar þágu. Við erum að tala um lífríki hafsins hér í kringum landið og lífríki þeirra

kæruheimild og kærufrestir og slíkt, en það er ekkert talað um frestun réttaráhrifa. Það væri gott að vita hvort kæra frestar réttaráhrifum þegar búið er að gefa út bráðabirgðaleyfi. Það er mjög mikilvægur þáttur. Er það svo eða fær fiskeldisfyrirtæki að halda áfram rekstri þrátt fyrir að umhverfismat liggi ekki fyrir

að mat á umhverfisáhrifum hafi farið fram áður en leyfi er veitt. Það er algjört lykilatriði. Ekki eftir á og ekki að þú getir einhvern veginn snuddast í leyfinu eftir að þú ert kominn með leyfi til bráðabirgða. Reglur um slíkt eftirámat grafa auðvitað undan reglum um umhverfismat framkvæmda. Vissulega er verið að stíga hérna inn, verið að lauma inn kæruheimild þannig að þátttökuréttur almennings er þarna. En hvers virði er það ef allt er í blússandi rekstri þrátt fyrir að umhverfismatið sé ekki til staðar? Ég átta mig þess vegna ekki alveg á því hvers vegna við ákváðum að fara þessa leið. Ég er ekki viss um að ESA muni Þetta er allt í lagi. Þið megið alveg sleppa því að hafa gilt umhverfismat. Ég er voða hrædd um að við komumst ekki langt á því

umhverfismat sé haldið ágalla. Ég bara skil ekki af hverju ríkisstjórn Íslands árið 2022 fer fram með þeim hætti.

Það liggur fyrir. Það getur hins vegar gerst, þó að það gerist sjaldan, að það sé kært og það hafi verið einhverjir annmarkar á umhverfismatinu. Það er ekki þannig að umhverfismatið sé afgreitt á skrifstofu ráðherra.

að í frumvarpinu stendur að það fari frá ráðherra til Umhverfisstofnunar.

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið. Ég held að hann sé eitthvað örlítið að misskilja. Hér er ég að fjalla um að ráðherra sé að leggja fram frumvarp að ráðherra sé að leggja fram frumvarp um að leyfa veitingu bráðabirgðaleyfis þrátt fyrir að leyfi hafi verið fellt úr gildi vegna ófullnægjandi umhverfismats.

eftir að leyfi hefur verið fellt úr gildi vegna ófullnægjandi umhverfismats. Mig grunar að hæstv. ráðherra sé eitthvað að reyna að snúa út úr eins og stjórnarliðum er gjarnt þessa dagana.

með leyfi forseta: „Í frumvarpinu er skýrt tekið fram að heimildir til bráðabirgða verði aðeins veittar að því tilskildu að gerðar verði allar verði allar lagfæringar á umhverfismati sem nauðsynlegar eru til að umhverfismatið uppfylli kröfur samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Endurskoðað umhverfismat skal ná til upphafs framkvæmdar. Þá verði heimildir til bráðabirgða einungis veittar í sérstökum undantekningartilvikum, svo sem til að koma í veg fyrir sóun á verðmætum eða slys er að ræða framkvæmd í þágu almannahagsmuna og brýn þörf er á skjótri afgreiðslu. Gert er ráð fyrir aðkomu almennings að ákvörðunarferlinu auk þess sem ákvörðunarvald um veitingu heimildar til bráðabirgðaráðstafana færist frá ráðherra til viðkomandi stofnunar, þ.e. Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar, og sætir þar með kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.“ Ég vona, virðulegi forseti, að þetta skýri málið, en ég get að sjálfsögðu farið með þetta hér einu sinni

Ég var að vitna í það sem átti sér stað áður í tíð hæstv. sjávarútvegsráðherra, Kristjáns Þórs Júlíussonar. Við skulum alveg hafa það á hreinu að hér er verið að veita heimild til útgáfu bráðabirgðaleyfa vegna fiskeldis þrátt fyrir að umhverfismat sé ófullnægjandi. Þetta mál snýst eingöngu um það og hvorki lestrarkunnáttu hæstv. umhverfisráðherra né fagmennsku hans við útúrsnúninga. Við vitum alveg að hæstv. ráðherra er mjög flinkur í því, sérstaklega þegar hann er illa að sér í þeim málaflokki sem hann er að fjalla um. Ég hef bara ekkert að gera við það að hæstv. ráðherra lesi hægt upp úr þessu frumvarpi sem lítur út fyrir að ráðherra þekki óskaplega lítið.

Ef við skoðum greinargerð segir að í 10. málslið sé sérstaklega tilgreint að stjórnsýslukæra fresti ekki réttaráhrifum ákvörðunar.

vegna þess að réttlætingin fyrir því að útbúa bráðabirgðaheimildina á sínum tíma var sú að upp hefðu komið óvæntar aðstæður sem þyrfti að bregðast við með bráðabirgðalagasetningu. Því er ekki að skipta þegar við setjum varanlega heimild í lög. Þá er ekkert óvænt sem virkjar það, þá er það bara til.

þingmálið sem hann er að færa fram þá fór hann í lestrarkeppni, ekki grunnskólanna heldur lestrarkeppni ráðherra. Ef kæra frestar ekki réttaráhrifum heldur sóðaskapurinn áfram. Ég segi sóðaskapur af því að það er einhver ástæða fyrir því að leyfi eru felld úr gildi eða leyfi ekki veitt.

Til hvers er þetta? Svo er í alvöru verið að halda því fram að það sé verið að leggja þetta fram til varnar því að það verði tjón.

Í þessum tilvikum gætum við kannski verið að horfa á það að umhverfismat sé búið að bíða af sér kærufresti. Svo að við rifjum upp dæmið frá 2018 þá var vitað, þegar farið var af stað í framkvæmdina, að kæra væri yfirvofandi og það væri galli á því umhverfismati sem myndi væntanlega verða til þess að fella matið úr gildi.

getum líka nefnt þá lítilsvirðingu sem þeim hefur verið sýnd sem gæta hagsmuna náttúrunnar gegn hinum sterku hagsmunum fjármálaaflanna með því hvernig þetta mál var unnið. Þetta frumvarp var sett í samráðsgátt um miðjan desember, rétt fyrir jól, með fresti í tvær vikur til að skila inn umsögnum. Þá bara hittist svo á að skrifstofa Landverndar var ekki föst á „refresh“- takkanum á samráðsgáttinni, vissi ekki af málinu og gat ekki skilað inn umsögn.

Ég ætla að hafa þetta svar stutt og segja: Heldur hv. þingmaður að það hafi verið tilviljun?

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál. Með frumvarpi þessu er verið að laga orðaröðun í einu ákvæði laganna, styrkja reglugerðarheimild sem tengist losunarreglum í tengslum við flug

Eins og ákvæðið er orðað í dag er eins og verið sé að ræða um upptöku gróðurhúslofttegunda sem er ekki rétt. Ákvæðið fjallar um losun gróðurhúsalofttegunda og síðan um upptöku sem fellur undir flokk landnotkunar en með upptöku er átt við bindingu kolefnis úr andrúmslofti með tilteknum aðgerðum. Því er lagt til að orðið „losun“ standi fyrir framan orðið „gróðurhúsalofttegunda“ og ákvæðið verði svohljóðandi: „Losun gróðurhúsalofttegunda og upptaka sem fellur undir flokk landnotkunar, breyttrar landnotkunar og skógræktar…“.

en kerfið heldur utan um losun gróðurhúsalofttegunda í alþjóðaflugi og er því yfirgripsmeira en núverandi ETS-kerfi sem nær eingöngu til flugs innan EES. Samkvæmt CORSIA er tilteknum flugrekendum skylt að jafna losun sína sem er umfram losun samkvæmt losunargögnum undangengins árs

Íslenskir flugrekendur munu hér eftir sem hingað til þurfa að tilkynna og standa skil á losun sinni á flugi frá EES-svæðinu til Bretlands í hefðbundinni ETS-skýrslu, en losun á flugi frá Bretlandi til EES fellur undir breska ETS-kerfið. Ekki er gert ráð fyrir fjárhagsáhrifum hjá ríkissjóði vegna frumvarpsins.

fyrr í vetur og barst umsögn frá Skógræktinni, í raun alls ótengt efni þess frumvarps, um að Skógræktin vildi breyta skilgreiningu eða orðskýringu á kolefnisjöfnun þannig að hún næði betur utan um þá hvata sem þurfa að vera til staðar til að fyrirtæki og einstaklingar vinni að kolefnisjöfnun, sérstaklega með skógrækt. Það kom dálítið á mig af því að ég hafði reiknað með að svona ábendingar kæmu frekar til ráðuneyta heldur en til þingmanna í óskyldum málum. Ég velti fyrir mér hvaða samtöl eru í gangi í dag eftir uppskiptingu verkefna ráðuneytanna varðandi þessa ólíku þætti loftslagsmála. Hvernig stendur á því að Skógræktin telur heillavænlegra að leita ásjár með svona breytingar? Hvaða samtöl hafa átt sér stað milli umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins eftir að Skógræktin fór þar úr húsi? Er kanallinn þarna eitthvað búinn að rofna?

en er stóra einstaka málið: Við erum að nálgast þessi loftslagsmál þannig að við verðum að vera með samstarf við alla þá aðila, og þeir eru ekki fáir, sem koma að þessum málum.

Það liggur alveg fyrir þegar við ræðum loftslagsmálin að hv. þingmaður og allir aðrir geta bent á fjölmargar stofnanir sem koma beint að þeim málum og fjölmarga aðra aðila sem heyra ekki beint undir ráðuneytið og munu aldrei heyra

Frú forseti. Ég er að benda á þessa umsögn vegna þess að hún sýnir svart á hvítu að það er eitthvað ekki í lagi með samskiptin og beini ég því til ráðuneytisins að athuga hverju sætir vegna þess að Skógræktin velur að koma til þingsins í alls óskyldu þingmannamáli, eftir að hafa ekki fengið lausn sinna mála í samtali við ráðuneytið.

spyrja ráðherrann hvers vegna tækifærið sé ekki nýtt þegar mælt er fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um loftslagsmál að binda í lög einhverjar beittari, nýjar aðgerðir í loftslagsmálum. Þær eru nefnilega ekki í þessu frumvarpi og þær eru ekki á þingmálaskrá ráðherrans fyrir yfirstandandi löggjafarþing. Ég hefði t.d. viljað sjá lögfestingu á markmiði ríkisstjórnarinnar um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030. Það er ekki bara ég sem hefði viljað það heldur allir sérfræðingar sem tjá sig um málið. Þá er aftur hægt að benda á frumvarpið sem ég lagði fram sem ég nefndi áðan, þar sem umsagnir eru allar á einn veg, fólki þykir,

Það er verkefni okkar að sjá til þess að við förum í aðgerðir til að ná þeim metnaðarfullu markmiðum sem við erum búin að setja okkur því að það gerist ekki af sjálfu sér, svo mikið er víst.

hvernig endaútgáfan af lögunum myndi líta út vegna þess að það er oft erfitt að átta sig á því hverju er verið að breyta.

er mjög gott og greinilega verið að setja einn Brexit-lið þarna inn í leiðinni.

þá liggi alveg fyrir að þetta er nokkuð sem menn þurfa að taka tillit til og eru að taka tillit til, öll flugfélög, hvort sem þau eru íslensk eða annars staðar, og flugvélaframleiðendur eru að taka tillit til þess að þeir verði að finna aðrar lausnir.

lægra verð fyrir neytendur og flugfarþega og gæti orðið bylting eða alla vega mjög stór breyting í almenningssamgöngum í flugi. En hitt er á hraðri þróun og menn ætla sér þangað vegna þess að þetta vofir yfir og menn ætla að koma sér í mark hvað þetta varðar.

á síðustu árum og jafnvel síðustu mánuðum sem orsaka það að jafnvel á lengri leiðunum getum við farið að horfa til mögulegrar notkunar, ef tæknin virkar eins og rannsóknir eru farnar að sýna. Þannig að þetta er athyglisverðir tímar. En já, eins og hæstv. ráðherra bendir á þarf jöfnunarkostnaðurinn að fara eitthvað og þangað til við höfum þetta þá lendir hann væntanlega á almenningi.

Áform um lagasetninguna og drög að frumvarpi voru kynnt til umsagna í samráðsgátt stjórnvalda og í samráðskafla greinargerðar er greint frá umsögnum og viðbrögðum við þeim.